sprehodil čez ključne tri sklope ukrepov kot so vključeni v temu zakonu in se do njih opredelil, zaradi tega, ker niso vsi popolnoma za odmet in jih je vredno jih je vredno pokomentirati, se do njih opredeliti in jih tudi postaviti kje v kontekst. Začel bom pri vprašanju vračljivosti in socialnih transferjev, kot je to recimo varstveni dodatek, ki sem ga omenil že pri predstavitvi stališča poslanske skupine na temo, ki pa je dejansko vključena v ta zakon, sama vračljivost ni odprta v temu zakonu. In na temo avtomatizacija podeljevanja (nadaljevanje) in varstvenega dodatka. Drži, kakor me je, pa ne bom rekel popravil, bom rekel dopolnil, gospod Cigler Kralj, ko je rekel, da je Državni zbor nekaj let nazaj dejansko sprejel neke omejitve, kar se tiče uveljavljanja logike »vračljivosti« oziroma plombiranja nepremičnin revnim revnim ljudem s strani države in to mejo postavil na, ne 120, jaz imam v glavi število 121 tisoč evrov, kot težko nepremičnino, ampak konec koncev, to je detajl. Pa smo še do te omejitve pri preganjanju revežev, ki imajo nek minimum hiške, njive, kmetije, stanovanja in tako naprej, prišli po precej dolgotrajnem obleganju takratne garniture na Ministrstvu za delo. Ampak v vsakemu primeru je bila škoda že narejena. Narejena je bila leta 2012, ko se je ta logika socialne pomoči, ki ni socialna pomoč, ampak kredit, ki naj ga vračajo tvoji zanamci ali se ti pa usedemo na nepremičnino in jo zaplombiramo, vpisala v slovensko zakonodajo, ker od takrat naprej ljudje, ki so se znašli v stiski, nosijo s seboj to koncepcijo v glavo, da v kolikor se obrnejo na državo, da jim pomaga v njihovi stiski, kot jim bi morala, tega potem rajši ne naredijo, ker se bojijo, kaj se bo zgodilo s tistim stanovanjcem ali pa s tisto hiško. In to je hud, hud problem. Zato sem v predstavitvi stališča dejal, da je bil žalostni namen teh zakonskih določb dosežen, nisem se pa potem naprej zapletal v specifike, kako se je na to zadevo začelo odpravljati, tudi na pobudo Levice in tako naprej, ker je že sam sistem socialnih transferjev in to v neki širši javnosti veliko težje razumljen, kompliciranje in znova bom uporabil izraz, ki ga pogosto uporabljam, je, da je socialni sistem v Sloveniji birokratski administrativni labirint in ni narejen kot neka »ready made« pomoč za naše sodržavljane, ki se znajdejo v stiski. In se absolutno strinjam, da bi morala biti odprava »vračljivosti« socialnih transferjev, torej to plombiranje nepremičnin, v celoti izvzeto iz slovenske zakonodaje. Ne samo, da so postavljene tu neke, čisto arbitrarne meje glede vrednosti vrednosti teh nepremičnin. In tudi ne gre za nek poseg, ki bi bil finančno zahteven, kar se tiče državnega proračuna občinskih proračunov v določenih zadevah, ker je dejansko…, dejanska izvedba tega ukrepa komajda obstaja, njegov ključni namen je, kot rečeno, zastraševanje ljudi in odganjanje ljudi od koriščenja njihovih socialnih pravic in ne da bi država dejansko kaj zaslužila s tovrstnim plombiranjem nepremičnin. Mislim pa, da mora iti odprava te »vračljivosti« oziroma bom obrnil argument, uvajanje avtomatičnega dodeljevanja socialne pomoči in varstvenega dodatka, z roko v roki, za odpravo te »vračljivosti« ta avtomatizacija, sama po sebi, je pa dobra ideja. Prvič zaradi tega, ker en kup ljudi sploh ne ve, kakšne socialne pravice lahko uveljavljajo. Drug kup ljudi te socialne pravice nosi s seboj kot neko družbeno stigmo, sram in tako naprej in pod nobenim pogojem jih ne bojo koristil, bojo rajši kupoval mačje paštete, ker za karkoli drugega nimajo denarja, kot da bi dejansko »pokoristili« socialno državo, ki so jo sami tekom življenja, za starejše govorim še posebej, z rokami, marljivostjo, pridnostjo, prispevkom k družbi, pomagali zgraditi in seveda vse to je narobe. to se lahko zelo elegantno odpravi na način, da se podeljevanje dela socialnih transferjev, kjer se to lahko naredi, izvede avtomatsko in ta osnovna ideja ali pa izhodišče, nastavek, ki ga imamo v NSi-jevi noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ni problematičen, ampak je nekaj, kar bi mogli(?) vzet za res, mal premetat, preučit in na novo spravit v življenje in mislim, da je to primerna naloga za novo garnituro, ki je zasedla vladne položaje po volitvah 24. 4. oziroma, kakor je rekel kolega Reberšek, zdaj, imamo mi vsi skupaj koalicija - Svoboda, SD in Levica – škarje in platno v roki in, gremo napenjat platno in gremo za začet rezat, po kakšnemu vrstnemu redu in to, to je pa stvar koalicijskega dogovora, ni da tukaj kdorkoli dela karkoli solo. Saj vemo, moramo se zmeniti, moramo se uskladiti in moramo delati skupaj. To je prva točka, prvi sklop ukrepov, kar se tiče tega zakona. Drugi sklop ukrepov, da se kadrovsko štipendijo, plačilo za študentsko delo ne upošteva kot dohodek pri priznanju vseh pravic iz javnih sredstev. Večji materialni učinek tega je že implementiran v zakonodajo in je bil implementiral aprila leta 2022 s prejemom Zakona o urejanju položaja študentov. Ki je točno to naredil, kar vi predlagate. Ampak ne v celoti, je postavil mejo do višine 100 % bruto minimalne plače, kar je v praksi popolnoma dovolj. Še posebej, če vzamemo recimo študentsko delo kot začasno in občasno delo študentov, kar bi moralo biti, in ne kot - to, kar pogosto je – nujni pogoj elementarnega preživetja študentov. Če se pravilno spomnim iz ene izmed zadnjih raziskav Eurostudenta, imamo kar 20 % študentskega dela, ki se opravlja v osnovi v obsegu za polni delovni čas, ker ljudje nimajo drugega zaledja in delajo zato, da sploh lahko študirajo. Taki ljudje bi v osnovi morali biti upravičeni do veliko boljše in pametnejše štipendijske politike kot ena oziroma kot dve do delavskih pravic iz naslova študentskega dela, ki bi jim morale pripasti. Tudi do višje urne postavke, če smo že pri tem, zlasti iz naslova prekarne narave študentskega dela. Tako, da ta predlog v osnovi ni napačen, je pa više manje brezpredmeten. Kar me pripelje do tretje točke, najbolj problematične točke tega zakona, zakaj ga je potrebno zavrniti. In sicer, da se kriterij premoženja izloči iz uveljavljanja letnih pravic iz javnih sredstev (otroškega dodatka, državne štipendije, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila). to pa pač pomeni, da ta javna sredstva, namenjena za pomoč delavskim gospodinjstvom, za pomoč revnejšim gospodinjstvom, tudi otrokom, ki so se znašli v takem depriviligiranem položaju, da se jim pač pomaga.

Še posebej, če vztraja revščina v državi. Vse vire, ki jih imamo, moramo usmeriti v to, da odpravljamo v državi revščino, ne pa da družinam iz višjega srednjega razreda, ki dejansko imajo neko premoženje za razliko od delavske večine v tej državi, to premoženje pač spregledamo in jim namenimo in jim namenimo socialne transferje, ki jih na noben način sploh ne potrebujejo. Realnost je taka, da imamo, te številke sem danes enkrat že navedel, žal sem spet postavljen v položaj, da jih moram, da imamo realizacijo čistega dobička v gospodarstvu iz preteklega leta 5,7 milijard evrov. Skoraj 100 % povišanje v primerjavi s prejšnjim letom, ki se bo seveda pretočilo tudi v premoženje tiste bogatejše strate prebivalstva. Po drugi strani pa delovne ljudi čaka 10 % inflacija oziroma jih je zadela 10 % inflacija. Pa je to nominalna inflacija ne delavska inflacija, ki je bistveno višja, če se osredinimo na osnovne elementare. In komu bomo zdaj tukaj pomagali? Tistim, ki bodo profitirali iz čistega kovanja dobička v višini rekordnih milijard in ga prevajali v premoženje? In potem na osnovi tega premoženja, po možnosti še nekaj zmučkali zraven, lahko uveljavljali po vašem predlogu pravice do javnih sredstev? Ali bomo pomagali delavski večini, ki jim plače zaostajajo za inflacijo? Pri tem spomnimo, da imamo 7 tisoč ljudi v tej državi, ki prejemajo denarno socialno pomoč, čeprav so zaposleni. Delajo, varovala naj bi jih delovnopravna zakonodaja, pa od svojega dela ne morejo preživeti. Imamo 46 tisoč delovno aktivnih prebivalcev, ki živijo pod pragom tveganja revščine. A mislite, da kdorkoli teh ljudi, ki bi bili načeloma upravičeni do teh

Spodnja polovica države prebivalcev v državi, spodnjih milijon ljudi, kar se dohodkov tiče, premoženja praktično nima. Mislim, da številka nekih štiri, mogoče pet odstotkov vsega premoženja v državi ima deprivilegirana polovica prebivalstva, naših sodržavljank in sodržavljanov, ki poskušajo živeti od svojega dela, pa ne morejo ali pa komaj shajajo in na noben način sploh ne morejo do premoženja. In ravno tem ljudem naj bi bile pravice iz javnih sredstev oblike različnih transferjev namenjene. Tako, da zanje vi zagotovo ne vpisujete v zakonodajo pogoje, da se jim premoženje spregleda. To počnete za neko drugo / nerazumljivo/ prebivalstva z bistveno višjimi, bistveno boljšimi dohodki. In to je problem na ravni koncepta, na ravni logike in na ravni tega kako naj bi naša socialna država izgledala. In še čisto za zaključek, ker sem to večkrat danes slišal kako se Levica zavzema za volivce, za reveže, ki naj bi jo volili na podlagi naših socialnih politik in ne vem kaj še vse. Jaz si želim, da bi bili tovrstni poskusi diskreditacije in očitki dejansko resnični,

Ne zaupajo nobenemu. Sistem jih je pustil na cedilu, država jih je pustila na cedilu, gospodarstvo jih je pustilo na cedilu in to se dogaja, revščina se deduje iz generacije v generacijo že najmanj zadnjih 30 let. V Levici se zavzemamo prednostno za absolutno odpravo revščine, kakršnekoli revščine, ampak z našim volilnim rezultatom / znak za konec razprave/ ali nagovarjanjem volivcem ima to veze bore malo oziroma nič.

Zdaj bom pa poskusil v razpravi podati nekaj odgovorov, morda nekaj protivprašanj, nekaj odzivov na izvajanja prej v stališčih. Najprej bi pozval spoštovanega državnega sekretarja, če lahko potrdi ali ovrže te na koncu izrečene številke upravičencev in prejemnikov do denarne socialne pomoči in pa do prejemanja denarne socialne pomoči med zaposlenimi. Meni se zdi malo previsoke. Da se razumemo. Tudi če jih je deset, tudi če je samo eden, ki dela in mora iti po denarno socialno pomoč, je preveč. Mislim, da ga ni človeka tukaj v tem zboru, v tej dvorani in pa v Sloveniji, ki se s tem ne bi strinjal. In lahko rečem, da so se sile tudi nas tukaj poslank in poslancev, nekaterih že leta, desetletja in pa ekipe na ministrstvih usmerjene v izkoreninjenje revščine. In lahko rečem, da kakor sem jaz imel vpogled pretekli dve leti je število prejemnikov, upravičencev in prejemnikov, ker to sta dve številki, strmo padalo zahvaljujoč dobrim gospodarskim razmeram, aktivaciji trga dela, bi rekel izboljšanju poslovnega okolja, lahko rečem tudi ukrepom, ki jih je ta zbor sprejel, zato da smo ohranili 300 tisoč delovnih mest v preteklih dveh letih skozi težke čase, da so lahko gospodarske družbe začele takoj delati. In trenutno, to pa mislim, da imam relativno točen podatek, dela oziroma je v evidenci brezposelnih še vedno vpisanih rekordno nizko število ljudi. Ko sem zaključeval mandat ob primopredaji sem nasledniku povedal številko 56 tisoč, ki je še tedensko znatno padala. Torej če preračunamo, zdaj tisto dinamiko smo nekje na dobrih 53 tisoč še vpisanih v evidenco brezposelnih. Neuradni podatki, da se razumemo. In tu bi zgolj rad ostal pri dejstvih, spoštovani državni sekretar, da ne bomo zdaj strašili z zadevami, ki morda niso resnične. Pa še enkrat. Vsi skupaj, naša odgovornost pa je da ne bo treba, in to je vizija Nove Slovenije, da ne bo treba nobenemu, ki dela, pošteno dela, hoditi po kakršnokoli socialno pomoč: denarno, v hrani, v paketih in tako naprej, h centrom ali nevladnikom. Moram reči, da ste korektno navedli tudi nekaj točk, spoštovani kolega, s katerimi se strinjate in me veseli, da imamo neko stično točko tudi pri oblikovanju politik ali pa pogojev za njihovo izvajanje in avtomatizacija je gotovo ena izmed njih. Slovenija verjame v preproste postopke, debirokratizacijo, hitre postopke v korist državljanov, avtomatizacijo, tudi odločanja o pavicah iz javnih sredstev. Začetek, poskusno izdajanje informativnih izračunov je bil en korak. Vizija je celotno odločanje izdajanje informativnih izračunov za pravice iz javnih sredstev, otroški dodatek in podobno, po zgledu dohodninskih informativnih izračunov, kar mislim, da smo se vsi že navadili, in jih je uvedel, zelo uspešno, pokojni dr. Andrej Bajuk, prvi predsednik Nove Slovenije. Zdaj, bom pa tudi jaz navedel tule eno točko, s katero pa moram polemizirati. Kolega je govoril o bogataških družinah, ki sedijo na premoženju. Poglejte, pri prejšnji točki, pri prejšnjem zakonu je isti kolega izjavil, da ne pozna nobene ranljive družene, ki ne pošilja otrok v osnovno šolo. Mislim, da sva to razčistila. Zdaj, pri bogataških družinah, ki sedijo na premoženju, bom pa jaz rekel, da resnično tudi zato, ker pač sam živim v veliki družini, sem privilegiran v smislu, kot je prej kolega Horvat povedal, razumemo kontekst, se družim z družinami in kaj jaz vidim. Kake družine jaz poznam? Jaz poznam družine, ki se borijo za svoj obstanek, pa tudi, če so po mnenju kolega bogataške. Večinoma oba starša delata. V Sloveniji si malo družin lahko privošči, da bi eden ostal doma ali pa imel skrajšan delovni čas. Premalo. Zato, ker so plače prenizke. Neto plače so prenizke. In cel sistem je tako nastavljen. Bogataških družin ni. So samo družine, ki želijo spraviti naslednjo generacijo z največjo ljubeznijo, kar jo premorejo, do kruha, in so na to potem ponosne, in uživati svojo starost, ko so aktivno dobo oddelali kot starši in kot državljani kot zaposleni. In, pozval bi k več spoštovanja do staršev, ali pa do vseh državljank in državljanov, nekateri tudi ne morejo imeti otrok, nekateri jih nimajo iz lastne odločitve, vsak se po svojih najboljših močeh trudi. In tu zmerjati kogarkoli, ali pa ga obtoževati karkoli, nismo na pravem mestu. Dajmo biti mi tisti, kot je rekel kolega Darko Krajnc, ki umirjamo strasti, ki povezujemo, ne pa ločujemo ali pa hujskamo. Veliko družin poznam, a se morda te uvrščajo med bogataške, ki plačujejo enormne kredite za reševanje stanovanjskega vprašanja. Veliko družin poznam, ki morda jih kolega šteje med bogataške družine, ki zaradi restriktivne politike Banke Slovenije niti ne morejo dobiti kredita. Še posebej so to velike družine, 3, 4, več otrok, ker jim otroke štejejo kot stroške, spoštovane kolegice in kolegi. Vidim kar nekaj prikimavanja, tudi neverbalnega, strinjanja s temi trditvami. trditvami. Take družine jaz poznam, ki se borijo iz dneva v dan. In to je naloga, spoštovani državni sekretar, vaše ekipe in vseh nas tukaj, da se s tem soočimo. To so realni problemi. In časa ni, ker prihaja težka jesen. Ko bo treba vsem tem pomagati, **113. TRAK svoje finančne in siceršnje sposobnosti, materialne sposobnosti, da se bomo lahko starši še vedno posvečali svoji osnovni vlogi. dobrim družinskim odnosom in pa po lastni odločitvi, seveda, karieri in kombinaciji tega dvojega. Več veselja do življenja je ena izmed ključnih točk, ki ste jo izpostavili ob nastopu vladne ekipe in te koalicije. To je dejansko alineja, ki jo ima Nova Slovenija že pravzaprav od svojega nastanka v DNK. In tudi tu smo skupaj. Komaj čakamo, se veselimo predlaganih rešitev, ki bodo prinašale več veselja do življenja v našo državo. Glede večjega poudarka strokovnemu delu centrov za socialno delo je spoštovani kolega dobro to izpostavil, da bi to morala biti naša naloga. In lahko rečem, da točno ta novela je usmerjena v to, da bi se ta pot nadaljevala. Ob zaključku mandata, ravno nekje ob zaključku mandata, ki se je pravkar zaključil in to bo državni sekretar gotovo potrdil, se je iztekala doba ko so socialni aktivatorji bili na ministrstvu in so sedaj prehajali na teren, na centre za socialno delo, kjer bodo okrepili ekipe. Drugič, s postopno avtomatizacijo izdajanjem informativnih izračunov so lahko, kot sem že pri prejšnji točki omenil, že določeni socialni delavci, socialne delavke prešli iz izdajanja odločb iz računalniškega dela, administrativnega dela na delo z najranljivejšimi. In tretjič, na to sem pa najbolj ponosen, smo nekje ob izteku mandata pomagali centrom za socialno delo po vsej Sloveniji s skupaj, ne me čisto za besedo držati, okoli 115, 120 kvotami kvotami zato, ker smo jih slišali, da potrebujemo moštvo, lahko bi rekli, če se pošalim malo jezikovno, ženstvo, ker večinoma delajo tam res žene, ženske, ker to ker to potrebujejo za kvalitetno delo z najranljivejšimi. In moram reči, da so bili izjemno pozitivni odzivi. odzivi. Spoštovani kolega je prej tudi skušal zavzeti, kar je logično, ker ste največja stranka tukaj v parlamentu in ker sedite na sredini tega kroga ali polkroga, zavzeti eno mediacijsko pozicijo in je povedal, da se tu krešejo stališča z ene ali druge strani. Jaz se čisto ne bi strinjal. Krščanska demokracije ne more biti drugega kot pa sredinska. Lahko rečemo, da smo desnosredinski, ampak vedno smo pa za močno socialno, tržno gospodarstvo. To pomeni da tržno gospodarstvo, da določen del liberalnosti v našem gospodarskem programu, ampak močna socialna komponenta, kar smo dokazali v preteklih dobrih dveh letih tudi z delovanjem na Ministrstvu za delo, kjer smo socialno politiko, družinsko politiko okrepili. S to novelo, za katero nam je pa takrat zmanjkalo in časa in diha in malo so pomagali kolegi tam nasproti, ki so zablokirali sprejem te zakonodaje, bi pa to pot želeli samo nadaljevati. V bistvu je to zopet roka pomoči. Nikakor, nikakor tukaj nihče, za tem pa stojim, pod zastavo Nove Slovenije nihče ni prejemnikov denarnih socialnih transferov ali družinskih transferov. Nikoli zmerjal povprek za, zapisal sem si, »izkoriščevalce, lenuhe…« in tako naprej. To dela nekdo drug. To nam nekdo drug polaga v usta in tega ne sprejemam. Tega ne sprejemam. Nova Slovenija in ta novela o kateri danes govorimo, jo obravnavamo, je izrazito socialno naravnana, zato da najšibkejšim, revnim, socialno izključenim pomaga pri vključevanju v družbo in pri tem, da se postavijo na lastne noge. In da, to se pa strinjam, spoštovani kolega Darko Krajnc, se da še pa veliko narediti za najranljivejše rejnike, rejence in tako naprej. Mislim, da je to državni sekretar tudi slišal. Torej, cilj je več veselja do življenja in prosim, podprite to novelo, ki gre nekako v to smer. Hvala. Izčrpali smo seznam prijavljenih. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik vlade in predstavnik predlagatelja. Želi besedo najprej predstavnik vlade?

ki so bile zaposlene in prejemale denarno socialno pomoč. Danes smo v okviru razprave slišali, kaj je nek cilj oziroma namen predlaganega zakona, in to je, da se gre v smeri neke postopne ločitve družinske politike od socialnega varstva. Kot sem uvodoma v predstavitvi povedal, vlada meni, da mora družinska politika ohranjati socialne kriterije in v večji meri pomagati tistim, ki se soočajo z materialnim prikrajšanjem ali socialno izključenostjo. Prav tako je bilo poudarjeno, da je zakon, ki ga danes obravnavamo, hrbtenica socialnega sistema, zato je še toliko bolj pomembno, da glede vseh sprememb, ki jih delamo, smo previdni, kaj bodo dejansko prinesle. Bilo je tudi rečeno, da je sistem tako zakompliciran, da ga noben ne razume čisto oziroma je težko razumljiv, tudi upravičenci, in zato je treba res biti zelo previden pri spremembah, ker zelo hitro se lahko zgodi, tudi če ni tako namenjeno, da kdo izpade. Tako da, to je tisto, kar moramo paziti v prihodnje. Tako da hvala. redu. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste sicer dobili besedo, ker pa čas, določen za razpravo, še ni potekel, vas sprašujem ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika zbora še kdo razpravljati. Vidim, da je želja. Prosim za prijavo. Če želite razpravljati, tudi predstavnik predlagatelja in predstavnik vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik vlade, nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo. Imamo štiri prijavljene. Najprej dobi besedo gospod Miha Kordiš, izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Za zaključek se bom znova zataknil, nimam veliko časa, pri tem najbolj motečem delu NSi-jevega posega v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je odprava tega premoženjskega kriterija, zato da ti lahko uveljavljaš pravico do državne štipendije, otroškega dodatka in še nekaj drugih reči. Ti transferji so namenjeni reševanju revščine oziroma pomoči delavskim gospodinjstvom, ki težje shajajo in navigirajo po gabaritih kapitalizma, ko so to neke višje srednje razredne družine, kaj šele bogataške družine. In ja, tudi take imamo. In glavno bogastvo pri nas se niti ne ustvarja iz produktivnega rokovanja s kapitalom, ampak ravno iz naslova premoženja. Iz rentništva. Se pravi, da v nobenem gabaritu pod nobenim pogojem sploh tukaj ne moremo pogovoriti o tem, kako je nekdo sam sestavil firmo v domači garaži in podobne zgodbice, ki sicer nimajo absolutno nobene zveze z realnostjo in srečanja z realnostjo ne preživijo. Pogovarjamo se recimo o tem, da nekaj posameznikov lahko sedi na celi kopici nepremičnin, premoženjem vrednosti več milijonov,

plačuje praktično nobenega davka, potem bi pa z odpravo premoženjskega kriterija pri določenih transferih iz davčne politike, ki polni državni proračun in je tak, in je tako gospodinjstvo, k temu ne prispeva, financirali subvencije zanje, čeprav imajo deset stanovanj, čeprav imajo 20 stanovanj. Prosim, ne prepričevati kogarkoli s temi plehkimi argumenti, da saj si vse družine želijo samo najboljše za svoje otroke in želijo preživeti. Ta del je sicer resničen, ampak ne uporabljati tega argumenta zato, da se skriva globoka, globoka premoženjska neenakost, ki je zrasla v slovenski družbi v zadnjih 30. letih in pripeljala do tega, da imamo, znova bom ponovil ta podatek, milijon ljudi, polovico državljank in državljanov, ki premoženja praktično nima in nanje odprava premoženjskega kriterija v nobenemu primeru sploh ne vpliva, ker itak že nič nimajo. Če imajo tisto svoje stanovanje, če imajo tisto svojo hišo, so lahko še srečni. Večinoma nimajo nič. Nič Nič otipljivega. Tisto streho nad glavo je kot neko obliko generacijskega premoženja, ne bom rekel bogastvo, rekel bom premoženja. To morda še. Mimo tega imajo bore malo ali nič. Tem ljudem so namenjene pravice iz javnih sredstev kot jih pokriva ta zakon. In odstreljevanje premoženjskega kriterija ven iz te logike pomeni zgolj še eno izmed oblik superhikovske politike, ki jemlje iz blagajne za reševanje revščine in to prestavlja v žepe premožnejših gospodinjstev, ki jim že tako v življenju nič ne manjka. In to celo tistih gospodinjstev, ki iz naslova premoženja nič kaj ne prispevajo k polnjenju državnega proračuna, ki socialno blagajno sicer financira, ker premoženje pri nas praktično ni obdavčeno. Tako da, ta logika, ta ukrep je nekajkratno ciničen in nekajkratno perfiden in zagotovo ne v horizontu socialne politike, ampak njenega diametralnega nasprotja, karkoli to že je, protisocialne politike mogoče, pa sem verjetno uporabil še premalo oster izraz. Tako, da tudi pri nas v Levici ne gre za ne vem kakšno obračunavanje z ljudmi, družine, komerkoli že, ki se je v življenju nekaj ustvaril, kot smo lahko prej slišali s strani gospoda Kranjca, to je zelo netočna diagnoza, ampak gre za pomoč tistim, ki delajo, probajo preguriti skozi življenje, pa tega ne zmorejo zaradi tega, ker jim sistem preprosto ne pusti. Inštrument odpravljanja tovrstne neenakosti porajajoče se skozi kapitalizem, nosi ime socialna država.

saj niti ne vem kako bi to definiral, ampak na eni strani gre za zelo lepe besede, ko govorite o sebi in svojih predlogih, ko pa pride beseda na Levica, ste pa zelo grobi. Tisto kar me je zmotilo je to, da se mi zavzemamo za ljudi v stiski, ker so naši volivci. Ne more biti to dlje od resnice. Tista razlika med predlogi, ki jih vlagate in predlogi, ki jim mi zagovarjamo je to, da se ti predlogi, ki so vaši, poznajo v vaših denarnicah. V vaših. Ko mi zagovarjamo ljudi v stiski, se to ne pozna nikjer pri nas. In če govorimo o lepih in prijaznih besedah, ki jih na nek način obvladate, ta piar svoj, ste govorili, da je otroški dodatek, ne vem, slišali smo, da je univerzalna pravica otroka, da so vsi otroci enako pomembni, otrok v družinah v stiski. Ti otroci niso pomembni. Vaš predlog, kjer se otroški dodatek ne upošteva pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev, se ne dotika prejemnikov denarne pomoči. Prejemnikom denarne pomoči se otroški dodatek upošteva kot prihodek. Tega v vašem predlogu ni. In čeprav govorite kako so vsi otroci enako pomembni ste jih spustili. In to je pač ta odnos do ljudi v stiski, kjer pač poskušate predstaviti na nek način kako ste dobri, ampak ljudje v stiski so tisti, ki potrebujejo pomoč in ne kritike. In to, da pač se otroški dodatek še vedno upošteva, prej ste spraševal koliko je ljudi, ki delajo, saj cenzus je dovolj jasen, najbrž ga poznate. Za enostarševsko družino, recimo če je mati je cenzus 400 evrov in otrok dobi 250 evrov. To je to. In otroški dodatek, ki ga dobi ta otrok se upošteva in se denarna pomoč zniža. Tako, da niso vsi otroci enako pomembno. Otroci, ki so v družinah v stiskah za vas niso enako pomembni.

V glavnem, današnjo razpravo sem dobro in res dobro poslušal čisto vsa stališča in kakor so že popoldne so omenili je res, da prihajam iz nekako novinarskega ozadja, kjer vedno tehtam argumente, predvsem pa se postavim v nevtralen položaj in poslušam. Skratka, ampak dajmo tole današnjo debato oziroma razpravo spraviti v nek zdrav razum. Predlagate naj se upošteva le dohodek in ne premoženje pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Jaz bi vam rad povedal, da živim v Sloveniji in že zdaj vidim kako se nekateri sistem izkorišča. Žal. Pri belem dnevu so nekatere stvari jasne, da obstaja delo na črno, avtomobili se uporabljajo na lizinge, tudi premoženje se prepisuje na druge, to mi je čisto vse jasno. Odpirajo se s.p.-ji z minimalnimi prispevki. Mi dejansko imamo novo športno disciplino, se pravi kdo se bolj znajde in kdo se bolj izmaže. Žal pa imamo tudi državo s tem, da se sistem izkorišča in veste kaj bi se zgodilo, če bi sprejelo tak vaš predlog? Zgodil bi se kaos. Še večji razkol med tistimi, ki imajo in ki nimajo. Skratka, zdaj bi se jaz tukaj vprašal kje je ta solidarnost. In jaz mislim, da v tej razklani družbi je ne vidim. V glavnem sprašujem se še kje so kakšne varovalke. Torej črtamo ta pogoj, se pravi naenkrat vsi dobijo, vsi so upravičeni do tega socialnega transferja, vsi, tako kot pri turističnih bonih in podobno. In pač na koncu bomo seveda mogli vse to plačati mi. Ja, in to iz naših žepov in kakor radi uporabljate to frazo, dajmo se prijeti za naše denarnice. V vseh današnjih debatah pa sem predvsem zelo močno pogrešal številke. Bi prijel, prosil, da bi vsaj s kakšno številko operirali, se pravi kaj to pomeni za proračun. Koliko ste izračunali, da je teh izvzeti, se pravi upravičencev do pomoči? Nimam niti enega otipljivega podatka, ki bi lahko pri današnji razpravi razumel, pa nekako potem tudi tehtal kako bi se odločal. V glavnem res pogrešam podatke in res si ne želim, da bi v Gibanju Svoboda čisto kategorično izpadli, da zavračamo vse vaše predloge samo zato, ker ste v opoziciji in ker pač držite štango SDS-u.

in v opoziciji ste ravno vi tisti, ki ste v prvi sveženj takoj vložili toliko zakonov, da ste nas dejansko blokirali. Upam pa, da ko bomo prišli mi s svojimi predlogi, da jih boste podprli, ker bo reševal tudi nekatere točke, ki ste jih danes izpostavili in da boste dejansko res takrat ponudili roko.

Hvala. Besedo dobi še gospod Janez Cigler Kralj. Izvolite. **JANEZ Spoštovane in spoštovani, hvala lepa podpredsednik, državni sekretar! Sem kar hvaležen za to razpravo. Vsaj malo je za prijet, bi rekel mogoče gospod Peterle. najslabše je, če so tu neki zakoni, ki jih samo z glasovalnim strojem sčistimo iz mize in to je vedno dobro, če je razprava. Najprej kolega Jakopovič. Ne drži, ne drži, kar ste navedli. To lahko tudi državni sekretar, ki pozna, ki so pisal mnenje, o predlogu novele. Ta novela predvideva, da se pri neupoštevanju, torej kadrovske štipendije in plačila za študentsko delo, v celoti ne upošteva tako dohodek družine pri priznanju vseh pravic, otroški dodatek, državna štipendija, denarna socialna pomoč, subvencija, najemnine. Otroški dodatek, morda je o tem govoril kolega Jakopovič, ampak, mu ne zamerim, ker, kot je kolega Prosen Kralj tudi izpostavil, to je tako nepregledno, da zelo težko, bi rekel, držiš rdečo nit in srž. Otroški dodatek oziroma naš predlog neupoštevanja otroškega dodatka mlajših sorojencev pri odločanju o pravici do državne štipendije in subvencije najemnine za starejše sorojence je pa namenjen tem transferom. Ali veste, odpravljamo, s tem predlogom bi odpravili 10 let trajajočo krivico, ki se dogaja starejšim sorojencem v velikih družinah. Jaz upam, res, spoštovani državni sekretar, če boste, če ob koalicija tole zavrnila, vseeno obstaja še upanje, da morda ne, da boste to krivico vi odpravili, ker to je res krivica, do starejših sorojencev v velikih družinah. Zdaj, pri izvzemu premoženja iz postopka ugotavljanja materialnega položaja pri odločanju o letnih pravicah. Nasprotno od kaosa. Več reda, hitrejši postopek, manj birokracije, večjo preglednost bi dosegli. Pa še večje, boljše ciljanje teh ukrepov družinske ali pa socialne politike. Pazite, pozor, morda tudi jaz nisem bil dovolj natančen. Ta izvzem velja samo za letne pravice, ki so večinoma družinske pravice. Ne velja za denarno socialno pomoč. To ne pomeni, da nekdo, ki ima potem grad, bi lahko še denarno socialno pomoč dobival. Pri otroškem dodatku krščanski demokrati pa verjamemo, da se vsak otrok rodi s popolnoma enakim človekovim dostojanstvom in je z vidika države enakovreden zato ukrepi družinske politike, čim bolj univerzalni, to, kar imate vi tudi napisano v koalicijski pogodbi, seveda pa ukrepi socialne politike pa ciljani in odvisni od materialnega, gmotnega položaja. Tako da, upam, da sem tu razložil. Spoštovani kolega Prosen Kralj je dobro sicer izpostavil srž, ampak upam, da sem odgovoril na vprašanje, ne bi se pa dotikal to, kdo komu drži »štango«, prosim no, prosim lepo. Spoštovanim kolegom iz Levice bi vseeno položil na srce, da me ni treba poučevat, katere argumente lahko jaz uporabljam pri svoji razpravi ali pa kdorkoli od nas. Vsak bo uporabil tiste argumente, za katere verjame, na način, v katerega verjame in s tem svojim stilom in vsebino razprave potem kaže svojo držo, svojo, če hočete, svetovno nazorsko usmerjenost. Ključno je, da sem slišal, da je tukaj cilj

O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, 1. julija 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem zahtevala, da državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Aleksandru Reberšku. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci, še tretjič. Beležimo izjemno nizke stopnje brezposelnosti in praktično ne mine teden, ko ne bi katera od delodajalskih organizacij javno povedala, da delavcev enostavno ne more dobiti. Zato je ključno, da se aktivira iskalce zaposlitve in se prepreči fiktivne prijave v evidencah brezposelnih. Za spopad s prihajajočo krizo bo izjemno pomembno, da zadržimo delovno aktivnost in gospodarsko rast, in tudi zato je predlog Nove Slovenije za spremembe zakona o urejanju trga dela pomemben in v tej luči pričakujemo podporo koalicije. Raziskave nedvomno potrjujejo, da v Sloveniji ljudje prepoznavajo različne načine zlorabe socialnih transferjev. Tiste, ki delajo, to boli, ker je to v temelju nepravično. V Sloveniji moramo zato vzpostaviti več družbene pravičnosti, kar je kot enega izmed treh programskih temeljev izpostavil tudi predsednik vlade Robert Golob. Naš paket socialne zakonodaje sledi usmeritvam koalicijske pogodbe in izrečenim besedam predsednika vlade Roberta Goloba. En zakon iz tega paketa ste včeraj že zavrnili, dvema zakonoma, ki smo ju že danes obravnavali, nasprotujete. Upam, da boste sprejeli vsaj tega, s katerim bi izboljšali razmere na trgu dela in ohranili visoko zaposlenost. Novela zakona o urejanju trga dela prinaša štiri ključne rešitve. Za hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela in zmanjševanje brezposelnosti želimo zavodu za zaposlovanje omogočiti, da po šestih mesecih brezposelno osebo napoti na delovno mesto, za katero se zahteva dve dve stopnji nižja izobrazba ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe. Za dolgotrajne brezposelne osebe želimo na štiri leta podaljšati obdobje, ko so lahko vključene v program javnih del pri istem izvajalcu. Trenutno velja to za največ dve leti. Gre za skupino najbolj ranljivih brezposelnih oseb, ki le stežka pridobijo in ohranijo redno zaposlitev, invalide, osebe, starejše od 58 let. Predlagamo ukinitev dvostopenjskega sankcioniranja kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Trenutno se oseba preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb po drugi kršitvi ene izmed obveznosti, zaradi česar se ugotovi zelo malo kršitev in je posledično zelo malo odjav brezposelnih oseb iz evidence brezposelnih oseb po uradni dolžnosti. Naš predlog, ki uvaja takojšnje sankcioniranje, pa vseeno dopušča, da zaposlitveni svetovalec brezposelni osebi po manjši kršitvi obveznosti ponudi dodatno priložnost, da jo ta izpolni. Predlagamo tudi, da pritožba zoper odločbo prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb in odločbo o prenehanju vodenja v evidenci oseb, vključenih v program APZ, ne bi zadržala izvršitve. Tako bi se oseba, ki krši svoje obveznosti do zavoda za zaposlovanje, prenehala voditi v evidenci brezposelnih oseb na dan izdaje odločbe, ne pa šele po nekaj mesecev. Posledično bi brezposelne osebe prenehale prejemati denarno socialno pomoč kmalu po kršitvi, ne šele čez nekaj mesecev. Pričakovanja ljudi so jasna. Pri izplačevanju socialnih transferjev v Sloveniji potrebujemo več reda in več pravičnosti. Upamo in pričakujemo, da bodo volji pri glasovanju sledili tudi poslanci Gibanja Svoboda in ostalih koalicijskih strank. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja vlade dajem besedo gospodu Simonu Maljevcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino,

pomembneje posega v nekatere osnovne institute Zakona o urejanju trga dela. Vlada Republike Slovenije je po prejemu predloga zakona preučila navedbe in utemeljitve predlagatelja in ocenila, da predlog zakona ni ustrezno pripravljen in utemeljen, zaradi česar ga ne podpira. Predlog zakona se nanaša na večje število členov, pri čemer pa predlog kljub temu, da pomembno posega v sistemski zakon, ni bil predmet usklajevanja v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Na tem mestu vlada tako prvenstveno opozarja, da spremembe zakona, ki bi moral biti predmet pogajanja in usklajevanja med socialnimi partnerji, že iz tega razloga ni mogoče podpreti. Predlog zakona med drugim uvaja novo obveznost napotovanja oseb, vpisanih v evidenco brezposelnih, na delovna mesta, kjer je zahtevana nižja oziroma druga vrsta izobrazbe. Po mnenju vlade je tak predlog v nasprotju z ustavno pravico do svobode dela, na podlagi katere vsakdo prostor izbira zaposlitev. Predlog zakona prav tako predlaga podaljšanje obdobja vključenosti v programe javnih del pri istem izvajalcu iz dveh let na štiri leta, pri čemer pa je tak predlog v nasprotju s samim namenom javnih del. Te so kratkoročne narave, predstavljajo začasno zaposlitev in kot take ne morejo in ne smejo nadomeščati redne zaposlitve. Sprejem take določbe bi v praksi pomenil veliko tveganje za prikrito prekarno zaposlovanje. Predlog zakona tudi predvideva ukinitev dvostopenjskega ugotavljanja kršitev iz naslova obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve in pa strožjo ureditev glede prenehanja vodenja osebe v evidenci brezposelnih. Predlagana sprememba 130. člena poseže v pravno sredstvo posameznika in določi, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne zadrži izvršitve. praksi bi se torej v primeru vložene pritožbe zoper odločbo Zavoda za zaposlovanje o prenehanju vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb odločba zavoda izvršila že z dnem njene vročitve ne pa z dnem njene pravnomočnosti. Omenjena sprememba je v celoti nesprejemljiva, saj predstavlja hud poseg v pravico do pravnega sredstva in lahko v izredno težak položaj neupravičeno postavi osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali denarnega nadomestila za brezposelnost in kot take socialno močno ogrožene. Predlog je v celoti ustrezen in nesorazmeren, njegovo sprejetje pa bi privedlo do hudih, nepopravljivih posledic za posameznika ali posameznico. Glede na vse navedeno vlada predloga spremembe Zakona o urejanju trga dela ne podpira. Sistemski zakon, ki ureja tako pomembno materijo kot je trg dela in pravice ter obveznosti posameznika, ki iz njega izhajajo, bi moral biti predmet usklajevanja med socialnimi partnerji še toliko bolj iz razloga, ker predlog uvaja številne bistvene spremembe, ki v primeru sprejetja imele močne negativne posledice za posameznike in posameznice, ki jih spremembe targetirajo. Za pozornost se vam zahvaljujem. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo gospod Miha Kordiš. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Na mizi imamo še četrtega izmed paketov protisocialne zakonodaje, ki zelo očitno prehaja tudi v protidelavsko zakonodajo, kot so jo pripravili v Poslanski skupini Nove Slovenije, ki sedi na desni strani Državnega zbora. Konkretno dana novela obračunava z iskalci zaposlitve. Ja, uporabil sem izraz obračunava in to mislim popolnoma zares, se izkaže hitro, ko pogledamo v sam zakon. Namen zakona kot ga predlagajo je, da se po hitrem postopku vse možne iskalce zaposlitve spravi na trg dela oziroma natančneje, da zapoprimejo za vsako delo ne glede na to, kako kvalificirani so, ne glede 19.10** (nadaljevanje) so, in ne glede na to, kako pošteno plačani bi morali biti. Obseg njihovih delavskih pravic in pravično vrednotenje dela ni nekaj, kar bi predlagatelja tega posega skrbelo. Skrbi jih predvsem, koliko profita bo iz delavcev lahko njihov lastnik proizvodnih sredstev izžel. Konkretno so na mizi trije ključni ukrepi. Prvi ukrep je samovprašanje, kako lahko iskalcu zaposlitve, ki je na Zavodu za zaposlovanje, kakšno izobrazbo mu ta Zavod za zaposlovanje lahko ponudi kot primerno izobrazbo. Trenutno velja, da se lahko iskalcu zaposlitve ponudi delovno mesto z eno stopnjo nižje zaposlitve, kot jo je sam pridobil. Seveda je to problem, če se ta meja še dodatno niža. Konkretno, predlagatelji pravijo, da bi morali vsakemu iskalcu zaposlitve ponuditi tudi delovna mesta, ki so za dve stopnji nižje od njegove ali njene siceršnje izobrazbe. Se pravi, ti si se celo življenje šolal, vlagal si vase, bil si priden, bil si tvoren del družbe. Ta družba te je nato pustila na cedilu, zato si ostal brezposeln, in sedaj naj te država še v prisili v opravljanje dela, za katerega si nadkvalificiran, nadizobražen pod vsemi možnimi pogoji. Že iz vidika uporabe družbenih resursov, če pravico do svobodne izbire dela za trenutek zamrznemo, že iz vidika družbenih resursov je to popolnoma zgrešena, da ne rečem, nora logika. Res, kot družba, kot država smo zgradili izobraževalni sistem, vlagali v odraščajočo mladino generacijo za generacijo, da pridobivajo vedno širši horizont, vedno boljšo izobrazbo. Potem pa kaj? V trenutku, ko se doizobrazijo, ko vstopijo na trg dela, jim pa država reče, mi je žal, dragi moji, vi boste šoferji in skladiščniki. Daleč od tega, da bi bilo z delavci, ki delajo kot šoferji ali v skladiščih, karkoli narobe, prav nič, kot vsako drugo delo, je tudi to delo častno. Je pa zelo nečastno in slabo plačano, kot prenekateri kos slovenskega gospodarstva. In problem, da imamo veliko bolj izobražene in pametne ljudi, kot imamo izobraženo in pametno strukturo slovenskega gospodarstva, bi seveda predlagatelji te zakonske intervencije reševali na plečih ljudi. Kako pak drugače. Ne bi se vprašali o tem, zakaj »za boga« ne gradimo v tej družbi gospodarstva, ki bi odražalo družbene potrebe in potrebe državljank in državljanov vključno s tem, da ponuja kvalificirana delovna mesta, nak, v razmerah polne zaposlenosti, v razmerah gospodarske konjunkture, bi na vsak način z administrativno prisilo ljudi potisnili na trg dela, da primejo za vsako delo, ne glede na to, da so dejansko veliko bolje kvalificirani, kot jih je slovensko gospodarstvo zmožno uporabiti. Ironično, nimamo problema v sami izobrazbi tudi iz vidika delovne migracije. Kako lahko izobraženi slovenski delavec je pripoznan, z dobrim plačilom, lahko celo dvakratnikom plačila, takoj ko pride čez mejo v Avstrijo, v Sloveniji pa ne. Zelo očitno torej pri iskalcih zaposlitve nimamo opravka z neko lenobo, nesposobnostjo, ki bi jo bilo potrebno preganjati s pendrekom in administrativno prisilo, da se jim ponuja delovna mesta z zelo nizko kvalifikacijo, za katera je potrebna tudi nizka izobrazba, ampak imamo problem s strukturo in pripravljenostjo slovenskega gospodarstva, slovenskih delodajalcev, slovenskih kapitalistov, evo, če vam je to bližje in če ste to besedo čakali od mene. Pa sem mislil, da ravno na desni strani Državnega zbora, kjer so predlagali tovrstne administrativne penale za iskalce zaposlitve, verjamejo v prosti trg, verjamejo v tekmovanje na trgu.

To pa ne. Moramo povečati bazen delovne sile s tem da ljudem odrečemo priznanje njihove izobrazbe, ki bi se na delovnem mestu morala upoštevati, zato da bo lahko kapital držal stroške dela kar se da nizko. Zelo podobna logika stoji tudi z raznoraznimi mednarodnimi sporazumi, preko katerih prihajajo tuji delavci na delo v Slovenijo in podobno. Kar naenkrat, ko je konjunktura, ko je iskanje po delovnih zmožnostih visoko pravila prostega trga skozi katera bi se morala bistveno povečati v konkurenčni tekmi v podjetja med delavske plače, kar naenkrat to več ne velja. Toliko o tem koliko abstraktni kapitalizem in tržna konkurenca dejansko obstaja. Vedno je mediirana in vedno je posredi država. Drugi ukrep v zasledovanju tega cilja, ki ga sprovaja predlagatelj v tej zakonski pobudi je, da lahko iskalec zaposlitve na zavodu za zaposlovanje zgolj enkrat zavrne ponujeno zaposlitev. Sedaj velja, da jo lahko zavrne dvakrat. Se pravi, ti ponudijo neko delo, ti ga morda preizkusiš, morda ne, misliš, da to ni zate, rečeš okej ne, ne bom tega vzel iz kakršnegakoli razloga že. V redu, potem se to kolesje še nekajkrat zavrti. No, to vrtenje kolesa, ki daje svobodno izbiro zaposlitve, pa neke možnosti avtonomije in svobodnega delovanja posameznikov, ki jih je doletela nesreča, da so ostali brez dela in se poskušajo znajti po evidenci brezposelnih je letela skozi okno oziroma bi letela skozi okno po tej zakonski iniciativi, po kateri bi lahko ponujeno delo zavrnil zgolj enkrat. Se pravi, za dve stopnji nižjo izobrazbo ti ponudi zavod za zaposlovanje, ti jo zavrneš iz zelo dobrih razlogov, ponudi ti znova možnost delovnega mesta za dve stopnji nižjo izobrazbo pa je ne smeš več zavrniti oziroma če jo letiš iz evidence iskalcev zaposlitve in s tem izgubiš tudi pravico do uveljavljanja nadomestila za brezposelnost. To ljudje običajno pomešajo, ker, kot rečeno, naš socialni sistem je precej kompliciran, pa zelo veliko je puhlic, ideologije in tako naprej. Nadomestilo za primer brezposelnosti za razliko od denarne socialne pomoči ni socialni transfer. To je pravica iz dela. Celo določen odstotek pri plači se odvaja za zagotavljanje pokritja nadomestila v primeru brezposelnosti. Ideja tega nadomestila kot delavske pravice in ne socialnega transferja je da nekomu, ki je izven lastne krivde in to je potrebno ničkolikokrat poudariti, da se ljudje brez službe v 99,9 % niso znašli po lastni krivdi, ampak zaradi tega, ker jih je sistem pustil na cedilu, da se v takem slučaju lahko nekdo tistih nekaj mesecev mirno znajde, da ni podvržen eksistenčnemu pritisku in svobodno izbira zaposlitev, kliče delodajalce, išče, se poskuša znajti najbolje kakor se ve in zna. To je ideja nadomestila za primer brezposelnosti kot delavske pravice. Ampak če te vržejo iz zavoda zaradi tega, ker si zase neprimerno zaposlitev enkrat oziroma dvakrat, ker bi jo že v drugo zavrnil, ostaneš brez te svoje delavske pravice. Še en disciplinski mehanizem, ki naj na račun spregleda izobrazbe in visoke kvalificiranosti in pameti povprečnega slovenskega delavca ki naj ljudi penalizira, zato ker so izobraženi, ker so pametni in ker so kvalificirani. jim povpreček slovenskega kapitala ni sposoben slediti z dovolj tehnološko naprednimi in globalno prebojnimi proizvodnimi procesi. Še tretji administrativni pendrek v tej kitici sankcioniranja iskalcev zaposlitev z namenom povečevanja, nasilnega povečevanja **122. bazena, delovne sile, ki naj pritisne na delavske plače in jih niža pa je, da se ukinja oziroma ne ukinja, da v kolikor se ti znajdeš med izbrisanimi iz registra iskalcev zaposlitve in ostaneš brez svojega nadomestila za primer brezposelnosti, tvoja pritožba, ker bi organ naredil napako, ker je bil postopek izpeljan pavšalno ali karkoli drugega, ne zadrži izvršitve izbrisa. Se pravi, po temu ko si ti postavil arhitekturo s katero se ljudi praktično serijsko in z administrativnim nasiljem meče ven iz evidence iskalcev zaposlitev in se jim odreka njihovo delavsko pravico, ki je nadomestilo za primer brezposelnosti, jim še onemogočiš pritožbo. Efektivno, ki bi zadržala izvajanje postopka v katerem si ti ostal brez svojega osnovnega dohodka za preživetje. To ni kakršnakoli debirokratizacija kot zelo radi poslušamo, da jo v tej državi potrebujemo. In bog me socialni sistemi in sistem delavskih pravic potrebuje debirokratizacijo, če kakšen. to je pa ravno obratno, kar imamo v mizi.to je stopnjevanje administrativnega, birokratskega nasilja v zelo ciničnem zasledovanju interesov kapitala, ki bi se rad izogibal elementarni tržni logiki, po katerih mora tekmovati za delavce s ponujanjem boljših in boljših plač. To so vse zelo elementarni razlogi zakaj je treba ta zakona zavrniti. Gre na škodo delavca, k razvoju, k strukturi slovenskega gospodarstva, k nekemu tehnološkemu preskoku ne prispeva nič, ampak počne ravno obratno. Z administrativno prisilo nad iskalci zaposlitve subvencionira nizko proizvodne in Tiste, ki ne ustvarjajo sila visoke dodane vrednosti, tiste ki se šlepajo z dna izigravanja delavskih pravic na izplačevanju minimalnih plač, na koriščenju državnih subvencij in tako naprej. To je vse kar počne. In dobimo lomljenje iskalcev zaposlitve, kot da se že niso tako znašli v slabem položaju v življenju, s sočasnim subvencioniranjem nizko produktivnega kapitala, ki najraje izigrava delavske pravice in ki zagotovo ni na noben način pot v razvojni preboj. Zato je ta ukrep škodljiv, dvakratno je škodljiv iz vidika delavca in je škodljiv iz vidika gospodarstva kot celote, v resnici. Ker špila na roke samo neki točko določenim, najbolj problematičnemu sektorju kapitala, ki pa žal v Sloveniji uživa tudi najmočnejšo politično zaslombo, ker praktično vse organizacije kapitala, ki so kakorkoli javno izpostavljene, v tem je kakšen članek Franček Drenovec, že nekaj let nazaj napisal in je precej dober, uživajo neko medijsko zaslombo. V resnici kakšna bolj razvojna podjetja, bolj tehnološka podjetja in to sploh nimajo kakšne kakšne silne politične organizacije v slogu GZS-ja ali pa, pa karkoli podobnega, da bi se jih slišalo. Ampak v resnici sem s tem slednjim zašel v eno / nerazumljivo/ Skratka ta predlog, kot so ga dali na mizo v Novi Sloveniji je škodljiv, gre za administrativno, dobesedno teroriziranje iskalcev zaposlitve in na škodo gospodarskega razvoja v celoti zaradi teh dveh obeh razlogov iz delavskega in gospodarskega razloga ga je potrebno zavrniti. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavil mag. Dean Premik. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani. Obravnavani predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Poslanska skupina Nove Slovenije,

Nadalje bi se podaljšalo obdobje vključenosti dolgotrajnih brezposelnih oseb v program javnih del na skupno največ 4 leta. Ukinilo bi se tudi dvostopenjsko sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Prav tako se predlaga, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in odločbo o prenehanju vodenja v evidenci oseb, vključenih v program aktivne politike zaposlovanja, ne zadrži izvršitve odločbe. Novela zakona o urejanju trga dela je vsebinsko identična eni izmed štirih novel zakonov, tako imenovane mini socialne reforme, ki jih je februarja letos v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Nove Slovenije brez njihovih koalicijskih partnerjev. Kljub temu da je prav Nova Slovenija v prejšnji vladi vodila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa ni poskrbela, da bi bila novela zakona o urejanju trga dela v prejšnjem mandatu pravočasno sprejeta. Zato se na tem mestu zastavi vprašanje, zakaj je bilo potrebno predlog zakona vložiti prav na dan konstitutivne seje državnega zbora. Dve leti je bilo časa za sprejem tega zakona. Seveda je jasno, da gre po vsej verjetnosti za opozicijsko nagajanje. Obravnavan predlog v novem, 13.a členu določa možnost napotitve na delovno mesto, ki ustreza dve ravni nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev, kar bi bilo lahko v nasprotju z ustavno pravico do svobode dela, na podlagi katere imamo ljudje pravico do proste izbire zaposlitve. Takšna ureditev bi lahko privedla do situacije, ko bi zavod primerno zaposlitev ponudil eni osebi, medtem ko bi brez zaposlitve ostala oseba, kateri bi ta ista zaposlitev predstavljala ustrezno zaposlitev. Glede predloga o podaljšanjem obdobju vključenosti dolgotrajnih brezposelnih oseb v program javnih del pa se zastavlja vprašanje, ali je takšna rešitev skladna z namenom javnih del. Javna dela namreč predstavljajo začasno zaposlitev, so kratkoročne narave, predvsem pa namenjene spodbujanju delavne in socialne vključenosti ter ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti dolgotrajno brezposelnih oseb. Nikakor pa niso in ne morejo biti namenjena nadomestitvi rednih zaposlitev. Na tem mestu velja izpostaviti tudi pomislek Vlade Republike Slovenije, da bi takšna ureditev lahko predstavljala tveganje za prekarno zaposlovanje. V obravnavanem predlogu zakona gre za spremembe, ki korenito posegajo na področje trga dela. Kljub temu pa predlagatelj ni izvedel nikakršnih analiz morebitnih pozitivnih ali negativnih učinkov posameznih predlaganih zakonskih sprememb. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da bi takšne spremembe morale biti obravnavane in usklajene v obliki socialnega dialoga in v konsenzu z vsemi pomembnimi deležniki. Področje je potrebno preučiti in rešitev oblikovati sistematsko. Na tem mestu velja omeniti pripombe Zveze svobodnih sindikatov, ki so bile podane marca letošnjega leta k takratnemu vsebinsko enakemu predlogu zakona. Kot navajajo, je bil predlog zakona takrat v zakonodajni postopek vložen brez splošne razprave in predhodnega dialoga s socialnimi partnerji, kljub temu da je bil osnovni zakon o urejanju trga dela oblikovan v okviru socialnega dialoga in s socialnimi partnerji še v letu 2013, in to v času ministrovanja Andreja Vizjaka. Enako je tudi z danes obravnavanim predlogom. Naj omenim, da so bile na podlagi socialnega dialoga od takrat dalje sprejete vse večje sistemske spremembe in dopolnitve zakona o urejanju trga dela. Zveza je marca pozvala pristojno ministrstvo za delo, da se izreče proti tovrstnim posegom v obstoječo zakonodajo in sprememb ne podpre. K zavrnitvi predloga so pozvali tudi poslance državnega zbora. Tako bi namreč pokazali, da socialnim partnerjem priznavajo aktivno vlogo pri oblikovanju predpisov, spoštujejo določbe pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta in resolucijo o normativni dejavnosti. V Gibanju Svoboda smo se skupaj s koalicijskimi partnerji zavezali k spoštovanju socialnega dialoga in ugoditvi socialnega partnerstva in delovanja ekonomsko-socialnega sveta.

Zaradi tega poslanci in poslanke Poslanske skupine Svoboda ne bomo podprli sklepa, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala. Hvala. Gospa Alenka Helbl bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala za besedo. Torej Predlog tega zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela je pripravljen z namenom zmanjševanja brezposelnosti, hitrejše aktivacije brezposelnih oseb in podaljšanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih oseb oziroma ranljivih skupin brezposelnih oseb. Med dolgotrajno brezposelnimi se povečuje delež tistih, ki že 24 mesecev in več neuspešno iščejo zaposlitev. To so večinoma starejši do 58 let, tisti z nizko izobrazbo in invalidi. In ker se ta zakon dopolnjuje z možnostjo napotitve dolgotrajno brezposelne osebe na delovno mesto, ki ustreza največ dve ravni nižji izobrazbi osebe glede na ustreznost zaposlitev, pri čemer pa ni treba, da ustreza vrsti pridobljene izobrazbe brezposelne osebe. Navedeno je tudi dopustno le ob pogoju, da je zaposlitev v migracijskem območju, ki ga je brezposelna oseba določila v zaposlitvenem načrtu in od kraja bivanja ni oddaljeno več kot 3 ure vožnje v obe smeri. Predlog zakona torej prinaša spodbujanje hitrejšega vključevanja brezposelnih oseb na trg dela in zmanjševanje brezposelnosti. Potem prinaša obdobje vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb program javnih del z dosedanjih dveh let na največ štiri leta. In ker predlagani zakon tudi ukinja dvostopenjsko sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve, to pomeni, da se bo trg dela uredil tako kot je potrebno. V poslanski skupini bomo predlog zakona podprli. Hvala. Gospod Janez Cigler Kralj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi. Zakon o urejanju trga dela oziroma novela, ki jo obravnavamo, je namenjen resnično temu, da bi ljudi, ki težko pridejo do dela, ki težko najdejo motivacijo ali pa imajo druge zadržke oziroma omejitve danes na trgu dela, da bi jim pomagal, jih podprl in jim omogočil, da lahko pridejo do zaposlitve. Z enim stavkom bi povzel vsebinski namen tega zakona: zdrav in dela zmožen človek naj dobi delo ne pa socialne pomoči. In danes v razmerah, lahko rečemo, izjemno, še več, rekordno visoke zaposlenosti in na drugi strani, česar smo enako veselo, zgodovinsko v zgodovini Republike Slovenije nizke brezposelnosti, prej smo že omenjali številko, da mora biti po neuradnih podatkih nekje okoli 53 tisoč ljudi vpisanih v evidenco brezposelnih in število še pada, je to toliko bolj pomembno. Podjetja, ki nudijo izdelke in storitve, imajo zdaj velik izziv. Zaposlene, ki bi se pridružili njihovim ekipam in ki bi s tem omogočili, da gospodarstvo nadaljuje svoje uspešno okrevanje po hudi preskušnji epidemije covida in pa v teh nestabilnih razmerah agresije Rusije na Ukrajino, v stiski. Kajti brez zaposlenih, brez tega, da bojo imeli dovolj zaposlenih, da bi lahko zadostili in odgovorili na vsa naročila in povpraševanja, bodo težko vzdrževala tak tempo in tak nivo dela. Razmere na trgu dela so v resnici drugačne, kot jih je eden od mojih, tule, predgovornikov, slikal. Ta novela zakona izhaja iz ugotovitev in analiz, iz prakse, iz terena, iz tega, s čimer se srečujejo zaposleni na uradih za delo, na zavodih za zaposlovanje, lokalne skupnosti, centri za socialno delo. Tam imajo najboljši, neposredni pregled, kaj se dogaja glede iskalcev zaposlitve. Res je, od teh 53 tisoč, približno, po neuradnih podatkih, vpisanih v evidenco brezposelnih, jih je verjetno kar lep del trajno nezaposljivih in tudi tu čaka verjetno ekipo Ministrstva za delo, ena velika naloga, da se tudi tu naredi red na področju evidenc, da se ljudem ne dela krivica ali pa ustvarja neko lažno upanje ali pa pritisk, da je potrebno delat, če nisi zdrav in dela zmožen. Na drugi strani pa v Novi Sloveniji iskreno verjamemo, da je še vedno, po vseh podatkih in analizah, preveč prisotnega fiktivnega iskanja zaposlitve. Korošci rečemo, da nekdo samo zbira štemplje. To je realnost, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, in temu je potrebno naredit konec. Delodajalci poročajo uradom za delo in centrom za socialno delo, o primerih, ko pridejo ljudje, to niso osamljeni primeri, pridejo, samo daj mi štempelj, jaz tako zaposlit se ne želim, samo daj mi štempelj, da jaz imam mir, pa nadomestilo naprej oziroma vpis v evidenco brezposelnih omogoča prejemanje denarne socialne pomoči, to je pogoj. Ali želimo mi z svojo odgovornostjo, ki jo imamo sodelovat pri tem in podpirat tak pristop? Gotovo ne. V Novi Sloveniji smo rekli ne. Kdor to dela in je zdrav in dela zmožen, ne dela prav. Namesto, da bi prispeval po svojih močeh, pravzaprav jemlje nekaj, kar mu ne pripada. Temu je treba naredit konec. Drugič, na potovanje na delovno mesto, za katero se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba, ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe. Slišali smo en koncept, ki je izrazito nenaklonjen tej rešitvi temu predlogu, ki ga slika kot neko maltretiranje, grožnjo, poniževanje. Poglejte, v Novi Sloveniji verjamemo v drug koncept. V Novi Sloveniji verjamemo, da tudi zaposlitev in delo, še enkrat, zdrave in dela zmožne osebe, prispeva velik del k osebnemu dostojanstvu k celovitemu osebnemu razvoju osebe, pa ne glede na to, kakšna stopnja dela se opravlja. Pa da ne bom govoril kar iz zraka, bom omenil lastno osebno zgodbo. Prva dela, ki sem jih opravljal kot dijak in študent, so bila v betonarni v mojem Dravogradu in pa pri slikopleskarju. Verjetno ste mnogi začenjali takole, v proizvodnjah, storitvah, pri osnovnih delih. Ali se ne boste strinjali, da ste ta dela, ta znanja, ki ste jih takrat pridobili ali pa, ki smo jih takrat pridobili, vam zdaj v življenju vedno prav pridejo? Meni pridejo. Čeprav sem zdaj univerzitetno izobražen na enem drugem področju, sem dobil izkušnjo, kako nekaj z rokami naredit in kako težko je bilo v betonarni zaslužit, ko je bila urna postavka 100 tolarjev na uro. In še, da ne rečem, kako sem se z zaposlenimi, z delavci, spoprijateljil, spoznal njihovo, njihovo pravzaprav kulturo in začel spoštovat tiste, ki so malo drugačni od mene ali pa bolj drugačni od mene. In naprej v karieri lahko rečem osebno, nimam predsodka, tudi vmes, ko sem že delal v Državnem zboru, sem potem ostal mislim, da kar nekaj mesecev vmes tudi na zavodu za zaposlovanje, bi bil pripravljen sprejeti vsako delo, pa če ne drugega, spet rečem po domače, bi šel pa kombi vozit. Ohranil bi red, jutranje ostajanje, spremeniš rutino, ohraniš rutino, s tem neko, lahko rečemo, tudi psihofizično kondicijo in ko greš na delo, spoznavaš ljudi, beseda reče besedo, človek te poveže s človekom, znanje, tisto, vidijo da si dober, vidijo da si nekje sposoben in takoj se ti odpirajo nove priložnosti. Sam iskreno verjamem v to in Poslanska skupina NSi iskreno verjame v to in to je vsebina, to je duh te novele zakona. Zato predlagamo te rešitve. Mislim, da bi težko našli človeka, ki se ne bi s tem strinjal. Tretjič. Podaljševanje, predlog za podaljšanje obdobja za dolgotrajno brezposelne osebe, za njihovo vključitev v programe javnih del pri istem izvajalcu. Trenutno je to obdobje največ dve leti. Spoštovane in spoštovani, ta predlog je utemeljen na številnih razgovorih, na številnih, da ne rečem tudi vladnih obiskih, obiskih poslanske skupine Nove Slovenije na terenu, pogovori z lokalnimi skupnostmi, tudi predstavniki javnih zavodov, ki so oboji velikokrat koristniki javnih del, da vendarle tem najranljivejšim, ki morda kljub vključitvi v javna dela za maksimalno dve leti ne uspejo preiti na trg dela v normalno zaposlitev, omogočimo podaljšanje na štiri leta. Zakaj? Ponavadi se v enem ali pa v dveh letih kolikor zdaj traja maksimalno program, ravno utečejo, če rečem, navadijo drug drugega. Torej ponudnik javnega dela oziroma koristnik javnega dela, izvajalec, zaposleni. Tisti, ki je v javna dela vključen. Ravno se navadijo drug drugega, ravno zapopadejo rutino in potem se program zaključi za njega. Spoštovane in spoštovani, koliko zgodb je. Jaz verjamem, da ste tudi vi dobili kakšno osebno zgodbo, kjer ljudje prosijo ta visoki zbor, da sprejmimo to rešitev. Mnogi so ravno prišli do teh zaposlitev, to so ranljive skupine, gospe in gospodje, in končno so dobili, to je njihovo pisanje, to niso moje besede, dostojanstvo, potrditev, da so nekaj sposobni, samopotrditev, en občutek družbene sprejetosti. S predlogom podaljšanja iz dveh na štiri leta za ranljive skupine, invalide, Rome, osebe starejše od 58 let, gremo v to smer. Ne vidim razloga zakaj tega ne bi mogli podpreti. Še ena določba, en predlog, ki je buril duhove, ki pa je malo bolj kot sankcija usmerjan v preprečevanje zlorab in to tudi je namen te novele. In sicer, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in odločbo o prenehanju vodenja v evidenci oseb vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, ne zadrži izvršitve. Praksa je pokazala, da zaradi nepovezljivosti evidenc, spoštovani državni sekretar, ti postopki iz spisa ob ugotovitvi ali pa začetku postopka kršitve ali pa zlorabe statusa vpisa v evidenco iskalcev zaposlitve traja tako dolgo in so še dvostopenjski, po tej noveli bi bili enostopenjski, da vse zastara in spet Korošci rečemo, »jovo na novo« lahko oseba, tisti ki se pač, ki je našel pravne luknje, normalno to dela naprej. V Poslanski skupini NSi smo na strani tistih, ki prevzemajo odgovornost, ki delajo, ki iščejo (nadaljevanje) prevzem odgovornosti za to, da bojo gradili sebe, poskrbeli za sebe in svoje najbližje in prispevali k naši skupnosti. In lahko rečem, mimogrede, da to ljudje tudi, mislim da množično se med sabo zdaj pogovarjajo. Kdor pa zdaj, v tem času, išče zaposlitev, jo pa res najde, jo dobi. In mi smo na strani teh. In menimo, da je pravično in solidarno, to pa je prava solidarnost, da vsak, ki je zdrav in dela zmožen, prevzame odgovornost, najde to delo, pravzaprav zdaj že dela iščejo, iščejo ljudi. Gotovo ste sami potrošniki na bencinskih črpalkah, v gostinskih lokalih. Pravzaprav je zdaj že stalnica plakat z »iščemo sodelavce, iščemo sodelavke« na kakršen koli način, redna zaposlitev, druge oblike in tako naprej. Sam sem bil tudi priča, sem bil kar presenečen, ko je bilo nekje napisano, avtopralnica zaradi pomanjkanja kadra ne dela. Seveda je to tudi apel delodajalcem, kot je eden od predgovornikov povedal, da bo pa treba tudi na plačni strani nekaj narediti, ampak pretekla vlada je tudi tu začela iti naproti zaposlenim in delodajalcem, ker jih ni dodatno obremenila z višanjem neto plač. Sistem je kompleksen, sistem je obširen, in gledati ga je treba kot celoto. Zdaj, žal mi je, da je bila včeraj novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih zavrnjena, ker je bil tudi tisti zakon povezan s tem, ker bi omogočil povezljivost evidenc med centri za socialno delo in zavodi za zaposlovanje. tu je zdaj manko, ampak vseeno, Poslanska skupina Nove Slovenije verjame v te rešitve, ki so predlagane v tej noveli, in jih bo podprla. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvoli. Hvala, podpredsednik, spoštovane kolegice, kolegi. Socialni demokrati menimo, da predlagana novela zakona o urejanju trga dela ni primerna za nadaljnjo obravnavo, saj se s predlaganimi rešitvami ne bo zagotovila hitrejša aktivacija brezposelnih oseb in preprečila dolgotrajna brezposelnost med ranljivimi skupinami. Predlagatelj novele namreč želi z znižanjem kriterijev glede primerne zaposlitve, ki jo mora brezposelna oseba sprejeti, če ne želi biti izbrisana iz evidence brezposelnih oseb, doseči hitrejšo zaposlitev brezposelnih oseb. V kolikor bi bila sprejeta predlagana rešitev, bi morala brezposelna oseba sprejeti vsako ponujeno zaposlitev, ki je dve stopnji nižja od dosežene izobrazbe in ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe. Prepričani smo, da bi s takšno opredelitvijo primerne zaposlitve, ki jo mora sprejeti vsaka brezposelna oseba, silili v prekarne zaposlitve predvsem visoko izobražene mlade osebe, ki imajo težave predvsem pri iskanju prve zaposlitve, saj delodajalci prepogosto pričakujejo, da bodo prijavljeni kandidati na prosto delovno mesto že imeli večletne delovne izkušnje. Zato se mladi vse prevečkrat ujamejo v spiralo začasnih in slabo plačanih zaposlitev, ki jim ne omogočajo pridobitev delovnih izkušenj za zaposlitev na delovno mesto, za katerega so se izšolali, kar povzroča negativne posledice tako na posameznika kakor tudi za družbo kot celoto. Prisilno zaposlovanje mlajšega in bolje izobraženega kadra bi bilo namreč v nasprotju tudi z vsemi razvojnimi strategijami te države, s katerimi si prizadevamo doseči višjo dodano vrednost, modernejšo tehnološko razvitost družbe. kolikor želimo doseči razvojni preboj v okviru zelenega in digitalnega prehoda, bi si morali prizadevati predvsem za drugačno, bolj aktivnejšo politiko zaposlovanja, ki bi bila usklajena z ustreznejšo politiko izobraževanja, prekvalificiranja in razvoja kvalitetnih ter dobro plačanih delovnih mest. Zaposlovanje delavcev na delovna mesta, ki ne ustrezajo njihovi doseženi izobrazbi, ki so po vrhu tudi slabo plačana, samo povečujejo nezadovoljstvo med njimi. Posledično so potem delavci tudi manj motivirani za delo, manj pripravljeni na inovacijo in izboljšave produktivnosti, negativno pa vpliva tudi na njihovo samopodobo in motiviranost za vseživljenjsko učenje, kar v končni fazi vpliva na razvoj posameznika, podjetja in tudi nenazadnje gospodarstva kot celoto. Poleg tega velja opozoriti, da problem dolgotrajne brezposelnosti ni v previsoki izobraženosti brezposelnih oseb. Trenutno je na zavodu prijavljenih okrog 55 tisoč brezposelnih oseb.

Razlogi za dolgotrajno brezposelnost pa so zelo različni. Nekaterim primanjkujejo primerna znanja in kompetence, zlasti rokovanje z novimi digitalnimi tehnologijami, drugi imajo zdravstvene omejitve, tretji pa se morda nahajajo v težjem družinskem in socialnem položaju, ki prav tako onemogoča pridobitev redne zaposlitve. Za te skupine dolgotrajno brezposelnih oseb je torej potrebno najti ustrezne rešitve, ki pa jih danes predlagani ukrep ne rešuje. To je le en del predlagane novele, ki mu Socialni demokrati nasprotujemo. Glede ostalih rešitev, ki so tudi vključene v današnjo novelo pa menimo, da bi bilo potrebno pred sprejetjem zakona opraviti širšo, splošno razpravo z zainteresiranimi deležniki. Nenazadnje, pričakujemo tudi, da bo glede predlaganih rešitev zakona predhodno opravljen tudi dialog s socialnimi partnerji. Zakon o urejanju trga dela je namreč eden izmed tistih zakonov s področja delavskih in socialnih pravic, ki ga je do sedaj vedno obravnaval tudi Ekonomsko-socialni svet, še preden ga je Vlada poslala v Državni zbor. Iz vsega navedenega, Socialni demokrati Predlog zakona ne bomo podprli. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev k Predlogu zakona. Najprej se je k besedi javil predlagatelj, gospod Aleksander Reberšek, izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Kako predvidljivo je danes na tej seji vse skupaj. Predlog zakona ni ustrezno utemeljen. Vlada Predloga zakona ne podpira. Ni soglasja ESS. Hud poseg v pravice. Predlog neustrezen. Hude nepopravljive posledice za posameznika. Poslušam poslanca SD, ker bi nam še na veliko govorili in debatirali in ne vem, kaj še vse. To je vaša praksa. Naša praksa je, da delamo. Poslušam poslanca Svobode, ki je rekel: »Kaj ste delali? Imeli ste dve leti časa. Zakaj niste tega zakona vložili, recimo, takrat?« Mimogrede, ukvarjali smo se s korono, 300 tisoč delovnih mest smo ohranili, reševali življenja in tak naprej. Se pravi, da smo imeli kaj za delati. Sprašujem pa vas, kaj počnete v neki resni situaciji, razen tega, da divje kadrirate, povečuje število ministrstev, ministre razporejate v najvišji 64. plačni razred, medtem, ko je inflacija 10,4 %, nafta 1,85 %, in za piko na i vaša Vlada, Vlada Roberta Goloba, ni vložila v 30 dneh enega samega zakona. Tako delate vi, mi pa smo delali nekoliko drugače, bistveno drugače od vas. Mimogrede, med tem, ko smo poslušali tule teorijo oziroma pravljice Mihe Kordiša, sem med tem dobil številna sporočila in sem jih strnil, in bom zdaj na kratko prebral, kaj ljudje, ki delajo na tem področju, povedo iz prakse. Slišali smo teorijo, zdaj bom pa prebral, kaj kaj ljudje, ki delajo tu na terenu, povedo iz prakse. Dela na področju poklicne rehabilitacije. Brezposelni, ki so na zavodu, nočejo delati. Pravi, da ne more gledati nastopa Miha Kordiša, da je v praksi to čisto drugače. Večina takšnih na zavodu nekaj dela na črno. Tisti, ki so bolani, bi želeli delati, pa ne morejo. Na zavodu pa sami taki, ki ne bi delali, ne iščejo dela sploh. Po treh letih brezposelnosti se samo 30 % oseb uspešno /nerazumljivo/ in storilnostno delovno aktivira. Pomembna je čimprejšnja delovna aktivacija. Ljudje pa zaradi manipulacij s transferji nemotivirani za delo. Ljudje so na zavodu tudi po pet let. Toliko smo do njih socialni in škodljivi. To je bilo s terena. Teorijo pa ste že slišali danes in jo še boste slišali. Nekdo za nedelo dobi 420 evrov, poleg tega dobi številne druge ugodnosti: brezplačni vrtec, zdravstveno zavarovanje brezplačno, subvencionirana najemnina in ne vem kaj še, kup drugih ugodnosti. Nekdo pa v tej državi dela za minimalca. In dejstvo je, da je minimalna plača prenizka. Ampak, treba je nekaj zdaj poudariti na tem področju, ko govorimo o minimalni plači, ker ljudje hitro pozabljamo, in zato je treba dejstva večkrat povedati. Naša Vlada je v zadnjih dveh letih, ko smo imeli škarje in pa platno v rokah, dvignila minimalno plačo za 133 evrov, se pravi za 66 evrov na leto. Veste, kaj so storile vse leve vlade prej v šestih? Dvignile minimalno plačo za 151 evrov. Koliko je že to? To je 25 evrov na leto. Za 25 evrov na leto ste povečevali, borci za minimalno plačo v času levih vlad. Mi (nadaljevanje) Številke so nazoren pokazatelj in ne lažejo. Dejstvo je, da je minimalna plača prenizka, da je razlika med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo prenizka in leve vlade ste na tem področju naredile zelo malo, da je bil ta razkorak še večji. Žalostno je tudi, da družina brezposelnih staršev, kjer oba starša ne delata, da dobi 200 do 300 evrov, bom rekel, da je razlika zgolj 200 do 300 evrov, kakor do tistih staršev kje starši, recimo, delajo. To je, bom rekel, zelo sramotna razlika. In v Novi Sloveniji si ves ta čas prizadevamo, da bi tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in so zdravi, da bi delali. Dejstvo pa je, da smo želeli ta zakon sprejeti tudi že v prejšnji vladi, da nam je zmanjkalo časa, da nam je zmanjkalo mogoče tudi kakšen glas. Veste, da ni bilo takšne večine kot jo imate danes, uspešno vladate z zelo veliko večino. V prejšnji sestavi državnega zbora tega nismo imeli. Poleg vsega sem pa rekel, da nam je zmanjkalo časa, ampak tudi če bi mi ta zakon sprejeli v času prejšnje vlade sem trdno prepričan, da bi se zgodilo tisto kar se je zgodilo z ostalimi našimi zakoni. To pa je, da je Levica s podporo s podporo KUL vložila pobudo za referendum. In bi verjetno bili na istem, tako kot pri vseh ostalih zakonih. Kakšno je stanje sedaj dejansko na terenu, vam je treba večkrat povedati. Jaz imam veliko stika z ljudmi, z delodajalci se veliko pogovarjam. Bom rekel takole, da priseljenci na nek način našo državo, seveda, izkoriščajo. Delajo za minimalno plačo, pridejo delati v našo državo, s seboj pripeljejo seveda družino. In zato je logično razumljivo, da bo nek priseljenec, z vsem spoštovanjem, da ne bom narobe razumljen, delal za minimalno plačo, ker bo po drugi strani vse socialne transfere, ki pripadajo neki družini tudi pobral. Seveda smo na tem področju v prejšnji vladi zelo veliko naredili, zakon o tujcih smo zaostrili, da bo malo težje pripeljati gor družino, kar posledično pomeni, da ne bo takega izkoriščanja socialnih transferjev, tu je moj fokus razprave, o tem želim danes govoriti. Zaostrili smo tudi poznavanje slovenskega jezika, ampak se ne tiče danes tega zakona. Ampak kaj želim povedati? Bistvo je v tem, da nekdo je prišel v Slovenijo, delal je za minimalno plačo, to pa pomeni, da je bila na trgu poceni delovna sila, da plače in standard naših državljanov niso naraščale. Na zavodu pa 55 tisoč naših državljanov, 15 do 20 tisoč teh ljudi se ocenjuje, da so zdravi, zadelo sposobni, ki ne želijo delati, ki zbirajo štampiljke. In kaj je sedaj? Bomo gledali v luft, tako kot ste gledale vse leve vlade sedaj? Ali bomo resnično na tem področju kaj spremenili? Na eni strani se Levica zavzema, pa se derete, da se zavzamete za delavce. Po drugi strani pa podpirate tiste, ki so na socialkah, kar prinaša še večji kaos v ves ta sistem. Delamo pa, veste kaj delamo? Delamo pa škodo tistim državljanom, se pravi tistim državljanom, ki delajo in invalidom, ki res ne morejo delati. Zato sedaj pri nas velja, sedaj ko je svoboda bomo tisti, ki delamo še bolj delali za tiste, ki ne delajo. Živela svoboda! Zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči. V prejšnji vladi smo dvignili vse pokojnine zajamčene pokojnine, najnižje pokojnine, tudi invalidske pokojnine. Enostavno pa ne morem mimo tega, da zdrav človek dobi 420 evrov za nedelo. Podjetja mrzlično potrebujejo delavce. Taka je praksa, stanje na terenu. Na zavodu pa, kot sem rekel, je 15 do 20 tisoč takšnih ljudi, ki bi lahko delali, pa ne želijo, ker izkoriščajo naš sistem. Konkreten primer, podjetnik mi je razlagal da pozna eno gospo, ki bi lahko prišla k njemu delati, pa mu je čisto po pravici povedala, je rekla, jaz ne bom delala. Zakaj bi? 420 evrov dobim denarne socialne pomoči, sem še mama samohranilka, še 200 evrov zraven, dvakrat na teden grem delati na črno, na koncu imam več kot nekdo, ki dela cel mesec. Zakaj bi delala? Ali je to pošteno? Jaz mislim, da ni. Socialna država je taka, ki pošlje zdrave ljudi delati, tiste ki so sposobni za delo. Pomaga pa tistim, ki nimajo dovolj, ki ne morejo delati, ki res ne morejo delati. To je zame socialna država. Sedaj imamo pa take, ki izkoriščajo ta sistem in režejo, trgajo kruh tistim, ki res ne morejo delati. In ta sistem je potrebno spremeniti, ker je zelo krivičen in zelo nepošten. Mi se moramo tudi v tej državi odločiti kaj si pravzaprav sploh želimo. Ali hočemo imeti reveže

Naša vlada je poskrbela z Zakonom o dohodnini, mimogrede rekli ste, da ga boste leta 2023 ukinili, da bodo vsi, ki delajo dobili večje plače. Vsi. Tako tisti v javnem sektorju, kakor gospodarstvu. Če pa gledamo glede na volilne glasovne, da se gre za volilne glasove Levice, pa razumem da mora biti čim več revežev, da mora biti čim več takih, ki so odvisni od države, ki so odvisne od socialnih transferjev. Bodi reven, da si pohleven. Revščina za vse, ne le za peščico. To so vaši volilni glasovi, zato razumem zakaj tako vneto nasprotujete našemu predlogu zakona. Koliko teh ljudi, ki prejema denarno socialno pomoč izigrava naš sistem? Sem prej povedal. Jaz mislim, da je številka zelo velika in kaj počnejo? Čisto preprosto. Nekdo, ki mu je cilj dobiti tistih 420 evrov na mesec, pa mogoče še nekaj malo na črno zraven narediti, je napoten na delo in to delo zavrne z najrazličnejšimi razlogi. Najrazličnejšimi. Kljub temu, da je pa kršil obveznost do Zavoda za zaposlovanje, še naprej prejema denarno socialno pomoč in še naprej prejema to nadomestilo. Šele po drugi kršitvi pa se ga lahko odjavi iz evidence brezposelnosti, pri čemer se ta človek na odločbo pritoži in še za mesece, leta ta postopek zavleče. To pomeni, da ves ta čas prejema denarno socialno pomoč, kljub temu, da je kršil vse obveznosti. V Novi Sloveniji predlagamo, da se kršitev takoj sankcionira in da ni nobenega zavlačevanja. Nobenega zavlačevanja, takoj je treba sanirati to kršitev. Naš cilj je, da so ljudje, ki so na zavodu in so sposobni za delo, da se zaposlijo. In ravno s tem zakonom omogočamo Zavodu za zaposlovanje, da na delovno mesto napoti osebo za katero se predvideva oziroma zahteva do dve stopnje nižja izobrazba. Na ta način delodajalcem omogočamo večji bazen kadrov in iz tega se lahko črpajo. Nekaj si je treba v tej državi jasno zapomniti in vedeti, da je vsako delo častno. Tudi jaz sem svojo prvo zaposlitev dobil v proizvodnji, kjer sem delal za minimalno plačo, zato razumem kako je imeti malo, s tem živeti in preživeti, delal sem v kmetijski zadrugi, kjer sem pometal skladišča, delal sem pri samostojnem podjetniku pri napeljavi elektro elektro inštalacij in tako naprej. Vsako delo je častno. In to pričakujem, da bodo vedeli tudi tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč, da bodo šli delati. Naprej. Invalidom in ranljivim skupinam, ki jim omogočamo, da se vključijo v trg dela preko javnih del želimo podaljšati to obdobje iz dveh na štiri leta in ne morem verjeti, da ste proti temu tudi vi vsi tukaj. Ne, ti ljudje nas kličejo, da želijo delati, da želijo prispevati svoj kamenček v ta mozaik, da želijo biti družbeno odgovorni, in da jim to vrača na nek način dostojanstvo. Vi, spoštovana koalicija jim jemljete ne samo delo, jemljete jim tudi dostojanstvo. Gospa iz Maribora nas praktično na tedenski ravni kliče v našo poslansko skupino in nas roti, dobesedno, dejte prosim, sprejmite ta zakon, podaljšajte javne dele iz dve ne štiri leta. Gospa si želi delati, čutiti da je aktivni del te družbe, želi prispevati, kot sem prej rekel, svoj kamenček v mozaik kolikor zmore. Vi spoštovana koalicija ji seveda to jemljete. Ko bo gospa naslednjič klicala, ji ji bom rekel da naj kar pokliče v poslansko pisarno Levice, tam je generalštab koalicije in vsega skupaj. Ta zakon je treba sprejeti, sprejeti bi ga morali že v času prejšnje koalicije, pa se je mandat iztekel predno je prišel v obravnavo. Nekaj si dobro zapomnite za konec. Zdaj je svoboda, zdaj bomo tisti, ki delamo, delali še bolj za tiste, ki ne delajo. Hvala.

to je v televizijskih kategorijah eden izmed prime timov, takrat ljudje priklopijo kanale, gledajo poročila, vmes jim preskočijo te kanali tudi na trojko. In seveda je Aleksander Reberšek

Da ne bom ostal samo pri diskvalifikacijah, bom konkreten. Začel bom pri vprašanju minimalne plače, ja, kako so pretekle vlade dvignile minimalno plačo / nerazumljivo/ se vse skupaj niso, če gledamo za nazaj. In v Levici smo se zato kot že v 2014 kot nova stranka najprej postavili za primeren dvig minimalne plače. In v letu 2018 smo tudi uspeli z novim zakonom, ki zagotavlja avtomatično redno dvigovanje minimalne plače 20 % nad minimalnimi življenjskimi stroški in zato je plača, minimalka pod vlado Janeza Janše skokovito porasla. In to ne zgolj v nominalnem znesku osnovne minimalne plače ampak tudi na račun izločitve dodatkov iz definicije minimalne plače. Gospod Reberšek iz Nove Slovenije to ve. To debato smo imeli že večkrat, v zadnjih dveh letih zelo pogosto. Pa bližje kot smo bili volitvam, pogosteje je gospod Reberšek lagal kot pes teče, kako je vlada Janeza Janše dvignila minimalno plačo. Ja, ne, ni res. Izvajala je zakon, ki ga je napisala Levica, izpogajala Levica in pripeljala skozi Državni zbor Levica. Še več, zakon o minimalni plači določa zgolj spodnjo mejo, kolikor se mora najmanj dvigniti minimalna plača. Minister Cigler Kralj bi lahko v razmerah draginje, razmerah socialnih stisk to minimalno plačo dvignil več kot jo je. Jo je? Je ni, čeprav bi jo lahko. Tako, da ne lažete enkratno, lažete dvokratno. Praktično edina stvar, ki ste jo povedali po resnici, je, da je vsako delo častno. A takoj se nam zastavlja vprašanje, in tu je kruks, zakaj ni potem vsako delo častno plačano. Zakaj ljudje od svojega dela ne morejo preživeti? Zakaj imamo 7 ljudi, ki delajo, dobivajo plačo, pa s to plačo ne morejo preživeti meseca in morajo koristiti denarno socialno pomoč. Podatek je sicer iz 2019, iz predkoronskih časov, ker tisti podatki so načeloma najbolj reprezentativni. Zakaj torej, če je vsako delo častno, ni vsako delo časno plačano? In zakaj nebi poskusili z delovno aktivacijo - pazite ta radikalen, nepojmljiv, vesoljski koncept poskušali s poštenim plačilom poštenega dela in na tak način aktivirali še kakšnega brezposelnega, ki ga do sedaj nismo? Kot je kolega iz Socialnih demokratov v stališču že povedal, je podal zelo natančen razrez in statistiko, kakšna je struktura in statistika trenutnih brezposelnih, kjer jih je, kako že, polovica dolgotrajnih iskalcev zaposlitve, 17 % invalidov ali nekako tako, če sem si prav zapomnil številke. Skratka kar se tiče administrativne evidence brezposelnosti, lahko efektivno govorimo o polni zaposlenosti. Ampak ne, namesto da bi sedaj podjetja dejansko delovala tržno, se borila med seboj za delavce z vedno boljšimi plačnimi pogoji, plače statistično še vedno zaostajajo v rasti za rastjo inflacije. Torej namesto da bi dvignili delavske standarde, namesto da bi poskrbeli za to, da delavske plače zavarujemo ali pa vsaj kompenziramo za draginjo, se poskuša z administrativnim brisanjem brezposelnih ljudi, ki so brez službe ostali ne po lastni krivdi, nasilno večati bazen delovne sile, da se delavske plače drži kolikor se da nizko. Da je čim manj trga v tem iskanju delavcev – med kapitalom seveda. Tem kapitalom, ki je samo lani obrnil 5,7 milijard evrov čistega dobička. Vse skupaj seveda poskušate pakirati v psihologijo. In tako dobesedno hujskate češ, to so lenuhi, zlorabljajo, moramo prečistiti evidence, malo drugače kakor z gorjačo jih je potrebno sterati na trg dela. Administrativni obraz te gorjače, zakonodajni je vaša novela zakona o urejanju trga dela. Ki bistveno znižuje izobrazbene pogoje,

Kar bom naprej povedal, je bila še ena izmed velikih laži gospoda Reberška, s katero je stregel nekaj minut nazaj, ko je velik del svoje razprave povezoval brezposelne z prejemniki denarne socialne pomoči. nerazumljivo/ namerna, retorična, ideološka operacija, ki hujska in žigosa reveže, ki potrebujejo denarno socialno pomoč, z dejanskim Zakonom o urejanju trga dela nima pa nikakršne veze. Iskalci zaposlitve ne prejemajo socialnih transferjev in ne prejemajo denarne socialne pomoči, kar sem mimogrede uvodoma v predstavitvi stališča Levice tudi povedal. Prejemajo nadomestilo za primer brezposelnosti, ki je delavska pravica. Pa še to je bizarno nizka. V Levici smo že večkrat poskušal z zakonskimi iniciativami, da jo dvignemo. Spodnja meja je postavljena na 530 evrov bruto oziroma 400 evrov neto. Zdaj mi pa prosim povejte, kdo so ti menda silno bistri goljufi med brezposelnimi, ki znajo magično preživeti z 400 evri nadomestila za slučaj brezposelnosti, še posebej v današnjih razmerah draginja. Ma rad bi videl te čarovnike. Res bi rad videl te čarovnike, ki jih vi slikate, kot da jim je silno fino in da se samo tam svaljkajo nekaj po zavodu. Pa še ena podrejena laž tu je bila, je bila skica, kako menda te zlorabe na Zavodu za zaposlovanje kar trajajo, pa se »ciklajo«, pa ne vem kaj še vse, ker »lo and behold«, ne samo, da je po znesku omejena, to nadomestilo za primer brezposelnosti, ki ga je namerno, zavestno, manipulativno in naravnost hudobno do revežev, gospod Reberšek zamenjal za denarno socialno pomoč, kar ni isto, je tudi časovno omejeno, je časovno omejeno, glede na to, koliko časa si bil ti prej v redni zaposlitvi in povezano, kajne, če si ti delal recimo 5 ali pa 15 let, to nadomestilo prejemaš 6 mesecev. Realno vzeto, iz vidika življenja posameznika, iz vidika življenja delavca, je to vse skupaj nič. Vi pa pravite, da se ljudje kar nekako »ciklajo« po teh evidencah Zavoda za zaposlovanje, v evidencah brezposelnih oseb, zato, da nekako cuzajo socialno državo, ker se pač lenuhi in nočejo delat. In vam pri tem ni pod častjo, tako, namerno in zavestno lagat in potvarjat informacije, potvarjat podatke, to vas sploh ne briga. Kar zgolj nakazuje, za kaj se v resnici tukaj gre. Ne gre za neko delovno aktivacijo, kot je kor kvazi racionalnega argumenta predlagateljev iz Nove Slovenije, ampak gre za zbijanje povišic, ki bi jih delodajalci mogli dat delavcem. Samo za to gre, ker so pač v konjunkturi, se morajo borit za delavce. Za čisto nič drugega ne gre, kajne. Se pa poskuša obračat delavce, ki so v stiski, ki imajo službe, pa imajo minimalne plače, nimajo kakšne perspektive, ne v službi, ne v življenju, te ljudi se zdaj poskuša hujskat, glejte jih, glejte jih, kajne, oni brezposelni, oni socialci, oni nočejo delat, gore, dole, da ja se ne bi trgovka v Mercatorju vprašala, koliko je imel pa prejšnje leto njen šef plače, koliko je imel prejšnje leto njen manager bonusa,

Visoki dobički, delavke na minimalnih plačah. Ali so res iskalci zaposlitve, ki uveljavljajo svojo delavsko pravico, za katero plačujejo tudi zavarovanje, ker so bili zaposleni, po imenu nadomestilo za primer brezposelnosti, krivi za slabo plačo te trgovke in za njen brez perspektivni položaj v službi? Ne, / znak za konec razprave/ odgovoren za to je trg, odgovoren za to je kapitalizem in odgovoren za to je njen šef,

ko tako govorite? Naša Vlada je dvignila minimalno plačo 66 evrov na leto. To so dejstva, to so dejstva, to so številke. Zakaj imamo ljudi v naši državi, ki s svojim delom ne morejo preživeti? Veste zakaj? Zato, ker imamo na oblasti take politike kot ste vi, Miha Kordiš. Očitno si želite več ljudi na zavodu kakor pa delovno aktivnih. Za vas velja sloga, boljše socialec kot minimalec. Ne moreš dobiti boljše potrditve od te, da delaš dobro in da delaš prav, kot to, da ti poslanec Miha Kordiš reče, da lažeš. In za zaključek. Odstopite kot poslanec Državnega zbora, odprite svoje podjetje in začnite šteti denar, dobičke in ne vem kaj še vse, če mislite, da je tako preprosto. Med govorit in delati je zelo velika razlika. Besedo ima kolega Janez Cigler Kralj. Jaz vas vse naprošam, da se pri razpravah omejimo na vsebino točke dnevnega reda in se poslušamo ne žaliti toliko ad personam oziroma v trenutku, ko nekdo več nima niti časa za replike, podajati neka žaljiva

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Najprej, državni sekretar, se vam moram jaz v imenu

čeprav sem prejle že namigoval predsedujoči, da so prihajale iz tiste strani besede, ki niso popolnoma nič primerne za ta visoki zbor. Podpredsednik, ki je pred vami predsedoval, je imel namen intervenirati, ampak sva se potem ravno zamenjala in se vas opozarjal na to. Poglejte, Vas lahko vljudno naprosim, da se zavedate, da sejo vodim v tem trenutku jaz, da sem predsedujoča jaz, da če imate karkoli zoper moje delo, lahko se to tudi na Kolegiju predsednika se dogovorimo, zdaj se pa osredotočite na vsebino. Te debate, to da je prišlo do menjave, in da je nekdo hotel reagirati, nima zdaj nikakršne zveze s tem o čemer vi razpravljate, poleg tega sem pa opozorila na to, da bodimo pri razpravi spoštljivi, in da se osredotočimo na točko dnevnega reda. Vi ste pa svoje začeli ravno s tem, da v bistvu posredno kritizirate način vodenja, kar se mi ne zdi korektno, tako da prosim, vrnimo se na vsebino. **Nadaljevanje ne pa takrat, ko je bilo res izrečeno kar nekaj ad personam žaljivk. Drugače pa se vam zahvaljujem tudi za vašo pripombo. Kolegice in kolegi, kakor si bomo postlali, tako bomo spali in za nivo naše razprave smo sami najbolj odgovorni. Mislim, da kolega, ki je tukaj govoril o tem, da vpis v evidenco brezposelnih nima nobene veze s sprejemanjem denarne socialne pomoči tam čez. Ne govori resnice. Spoštovani državni sekretar bo to potrdil. Vpis v evidenco brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve, je pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči. To je dejstvo. In ta novela je osredotočena na to, da tisti zdravi in dela zmožni o katerih smo danes že govorili, ki samo, po domače povedano, zbirajo pečate, in ki službe na terenu na zavodih za zaposlovanje in na centrih za socialno delo vemo, to so, pa ne morejo ukrepati, ker nimajo primerne pravne podlage, da se jim stopi na prste, zato ker je to njihovo dejanje nesolidarno in nepravično do ostalih državljank in državljanov, na zdravje, ki prevzemajo odgovornost za to, da poskrbijo zase, svoje najbližje in prispevajo k tej družbi. In bi pozval k temu, da res preverjamo dejstva. Saj je tukaj državni sekretar, mislim da ima tudi svojo kvoto časa in lahko razjasni, razčisti kako je glede tega.

pač vpis v evidenco, ki je pa podlaga za prejemanje denarne socialne pomoči. In seveda za tiste, ki so ranljivi, ki ne zmorejo poskrbeti zase, je prav, da prejemajo denarno socialno pomoč. Najranljivejši naj dobijo dobro ciljane ukrepe socialne politike, zdrav in dela zmožen človek naj pa dobi možnost in priložnost in podporo, da dobi delo. Ne pa socialne pomoči. Zdaj, glede dviga plač smo spet skupaj, kolega Kordiš. Saj se strinjamo. Plače so prenizke. Razlika med denarno socialno pomočjo in neto plačo, neto minimalno plačo je prenizka. In še nekaj, odgovor ni v stalnem administrativnem višanju samo minimalne plače. Mi moramo povišati celo lestvico plač. Ker kaj se nam dogaja zaradi tega zakona o minimalni plači, vedno več slovenskih zaposlenih je na minimalni plači. Vedno več je prejemnikov minimalne plače, to pa ni koncept uspešne Slovenije, kot si ga predstavljamo. Treba je povišati celo lestvico plač in to je tudi namen zakona o dohodnini, ki postopno že zvišuje neto plače vsem zaposlenim. In nikakor ne ogroža javnih financ, kar kažejo vsi podatki o prilivih v proračun po začetku uvajanja te novele. Izpostavljen je bil v stališču, uvodnem, s strani mislim da največje koalicijske stranke odsotnost socialnega dialoga. Mislim, da je bil celo z istimi besedami, in uvodnimi in zaključnimi, v stališču kot pri prejšnjih dveh zakonih. Ja, in odgovor je enak. To je sedaj poteza na vaši strani, na vas. Kajti kolikor sem jaz seznanjen, se je ESS že pred časom odločil, da bo tudi poslanske zakone obravnaval, je pa res, da je zdaj verjetno zaradi tega prehoda in zaganjanja socialnega dialoga tu nastal en žep, vakuum, ko se to ni dalo obravnavati. Ampak ni predlagatelj PS NSi pravi naslov za očitke na to temo. Pravica do dela ali pa pravica do nadomestila za brezposelnost ali pa pravica do denarne socialne pomoči so vse pravice, ampak Poslanska skupina Nove Slovenije s to novelo zakona opozori tudi na odgovornosti. Vsak od nas ima na mestu, kjer je, poslanstvu, ki ga opravlja, pravice in odgovornosti. In to dvoje mora biti v nekem ravnotežju. In ta novela pravzaprav s svojimi predlogi rešitev po našem mnenju vzpostavlja tako ravnotežje. In še nekaj. Ko nekdo govori o milijardi prometa in o nizkih plačah, očitno zavaja, ker vemo, pa jaz sam nisem finančnik, kaj pomeni promet, kaj je pa dobiček. In tu nekaj ne štima. Mogoče tisto, kar očita drugim, počne ravno sam. Škoda, ker s tem zgubljamo vsi. In nivo te razprave. ta novela zakona o urejanju trga dela je namenjena predvsem hitrejšemu vključevanju brezposelnih na trg dela in za zmanjševanje brezposelnosti na zavodu za zaposlovanje, predvsem pa tudi temu, da se s celotnim paketom, ker smo danes že slišali tudi in govorili o celotnem paketu štirih zakonov

pripravi na tej izzive, ki bodo v jeseni pred vlado in tudi pred tem parlamentom. Časa ni več. Mi smo želeli s tem pomagati, niti enega vašega zakona nismo s tem zablokirali. In namesto da se tako, bi rekel, visoko-oktansko tu vodi razprava, ostanimo pri iskanju rešitev. Tu so predlogi, ki so konkretni, ki izhajajo iz prakse. In omogočimo, da zdrav, dela zmožen človek pride do dela ne pa ostane na socialni pomoči. Prosim za podporo temu predlogu. Hvala lepa. Postopkovni predlog ima kolega Miha Kordiš. Pa vljudno prosim, da se držimo poslovnika in se oblikuje postopkovni predlog. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo. Ja, predsedujoča, prosim, da zaščitite mojo integriteto in tako grda podtikanja kot smo jih ravnokar slišali, ko nam je bilo očitano, da navajam promet od Mercatorja ne pa dobičkov in da tukaj pač nekaj šmuglam. Glejte, to je pa čisto namerno in zavestno podtikanje. Povedal sem tudi številke o čistem dobičku sicer za gospodarstvo v celoti: 5,7 milijard evrov. 5,7 milijard evrov. Vam lahko, če mi date še 5 minut, vam bom izbrskal poročilo na SURS-u, koliko denarja se je v Mercatorju obrnilo kot čisti dobiček, če že na vsak način želite. Ne bom si pa pustil podtikati diskvalifikacij, da ne vem, o čem govorim. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Predlagam, da se prijavite na delitev časa in opravite razpravo, ker to ponovno ni bil postopkovni predlog. Res naprošam, da se omejimo na razpravo dnevnega reda in da uporabljamo dosledno poslovnik. Sedaj pa prihajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik vlade in predstavnik predlagatelja. Kot prvi dobi besedo predstavnik vlade. Izvolite, državni sekretar Hvala za besedo. Na podlagi razprave bi poudaril tri stvari. Prvo glede minimalne plače. Da smo si čisto na jasnem. Da se je plača dvignila tako kot se je zadnji dve leti, je zaradi zakona, ki je bil sprejet 2018, ki ga je predlagala Levica. In zakon jasno določa enačbo, koliko in kako se mora dvignit plača. Torej ste bili zavezani, minister je bil zavezan, da dvigne plačo, zaradi zakona. To glede minimalne plače. Druga stvar. Cela današnja razprava o treh zakonih in tudi o zakonu, o katerem se je glasovalo že včeraj, predvsem danes pri zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in pa zdaj, se mi zdi, da se je pokazalo, kaj je bilo v ozadju t.i. majhnega paketa socialne reforme. In to je pristop kaznovanja, odvzemanja določenih pravic in kaznovati tiste, ki so že prikrajšani, ne pa nekega pozitivnega iskanja rešitev, ampak kako lahko kaznujemo ljudi. In še tretja stvar, ki me je zelo zmotila v razpravi. Omenjeni so bili tudi priseljenci, ki prihajajo zato, da izigravajo naš socialni sistem. Jaz mislim, da moramo biti tu zelo previdni. Par tednov nazaj smo videli vsi zgodbo v Marinbluju in podjetju Selea. A res lahko rečete, da so to tisti ljudje, ki prihajajo v Slovenijo, da izrabijo naš socialni sistem? jih dejansko naši delodajalci izrabljajo? Dajmo se raje to vprašat, kako smo prišli lahko do te točke, da so take prakse v Sloveniji sploh mogoče. Hvala. Sedaj ima besedo predstavnik predlagatelja, gospod Aleksander Reberšek. Ne bo razpravljal. V redu. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste sicer dobili besedo, ker pa čas, določen za razpravo, še ni potekel, vas sprašujem ali želi na podlagi 71. člena

in sicer najprej predstavnik vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim za prijavo, začenjam s prijavo. Prijavljenih je osem. Kot prvi dobi besedo gospod Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa. Saj ne bom dolg. Rad bi želel postaviti stvari malo bolj v kontekst o čem govorimo danes, ko govorimo o tem predlogu zakona. Gre za to, da kakšna pa je številka vseh brezposelnih glede na vso zaposlitev, ki jo imamo. Tako, čez palec lahko rečem, da je ta skupina o kateri govorimo že cel popoldne 5 % vseh zaposlenih. Govorimo

2,5; 3? Glede na celotno številko vseh zaposlenih v Sloveniji. In kdo so ti ljudje? Starejši od 50 let, invalidi in brezposelni z nizko izobrazbo. To so ljudje, ki ste jih danes skozi razpravo dodatno kriminalizirali. Ne glejte me tako. Imate soposlanca, ki je imel take grobe razprave, iz katerih je bilo jasno samo to, da je treba zdrave ljudi pa nagnati na trg dela. to je bistvo, ki je ostalo iz vaših razprav. Govorimo o 5 % ljudi, o invalidih, o starejših od 50 let. In govorite o tem, da ste prejeli ne vem koliko klicev. A to ste jih šele zdaj začeli prejemati? Dve leti ste imeli možnost reševati probleme o katerih danes govorite, pa jih niste. Zakaj ne? In če govorimo o tem, zakaj se rajši ne ukvarjate z gospodarstvom, namesto s temi 5 % ljudi, ki jih neprestano kriminalizirate. Če bi se ukvarjali z gospodarstvom, mogoče danes minimalna plača ne bi bila tako nizka in ta razlika med denarno pomočjo in minimalno plačo tudi ne.

Se sprašujem in sprašujem v imenu mnogih državljanov Slovenije, ki so aktivno zaposleni, delajo, ali je biti torej v evidenci brezposelnih oseb res pravica, če si zdrav in zmožen za delo? Je res pravica, da iz proračuna jemlješ ta socialni transfer in obenem delaš na črno? Je res pravica, da ne greš delati, kljub temu, da ti je ponujeno delo in tudi dobro plačano? Ne, to ni pravica. To ni dobro, ker ni vzgojno in ni poučno in ni dobro za prihodnost. Je po vašem mnenju res, kar so vsi podjetniki, gospodarstveniki kar kriminalci, izkoriščevalci? Niso vsi, večina jih ni takih. Te zgodbe so grozljive, ampak imajo tudi že dolgo brado. In ko je bilo prej govora o tem, da s to mini socialno reformo kaznujemo ljudi, da gre za sankcioniranje? Ne, ne gre za sankcioniranje. Gre za aktivno socialno politiko. Ljudem ponuditi delo, da bodo zmožni preživljati sebe in svojo družino, če so seveda tega zmožni. Ne govorimo o invalidih in o ljudeh, ki te možnosti nimajo. In če govorimo o socialni politiki je tista, ki bo dobra za vse nas, za vse državljane, da s tem zakonom ponujamo tudi namesto dveh let, štiri leta javnega, torej javnih del

ker nima več te možnosti. Dobiva podporo, ki gre iz proračuna, lahko bi pa delala. In dala tudi v proračun. In bi bilo zadovoljstvo veliko večje. Ljudje na terenu, recimo, gostinci, se sprašujejo kdaj boste naredili nekaj, da bomo lahko zaposlili in dobili ljudi, da bomo lahko imeli odprto tako kot smo želeli, kot bi lahko imeli. Ne dobimo ljudi, ker na drugi strani je pa bolje iti na kavico in ne delati, ker je to pravica. Ne, to ni pravica. Mi moramo vzgajati tudi za prihodnost tudi odgovornosti, ki s tem vse to prinesejo. Tako da jaz

Hvala lepa. Mislim, da gospod, ki je nastopil kot predlagatelj očitno ni razumel stališča Gibana Svoboda oziroma mogoče sem jaz ko sem predstavil ta stališča govoril malo pretiho. Mi smo za delo, mi smo prvi tistih, ki trdimo, da delo je in mora postati še večja vrednota, tako kot je nekoč mogoče že bil. Delo pomeni socialno vključenost, zato zelo pozdravljamo vsako možnost, da se nekdo, ki je brez dela vključi nazaj na trg dela in tam tudi ostane. Smo tudi za vse rešitve, ki so narejene s socialnim dialogom in pozdravljam gospod Cigler Kralja, ki je omenil, da so imeli probleme s tem, da vseh tistih kolobocijah v zvezi s korono tega niso mogli opraviti. Vendar pa ob tem ne razumem zakaj potem so na dan naših potrditev mandatov takoj pohiteli s tem svojim predlogom. Mislim, da je bila ena minuta po tistem ko smo potrdili mandate. Smo, še enkrat poudarjam, smo za rešitve, vendar smo za rešitve, ki so sistemske in so dobre. Žal te rešitve, ki ste jih vi pač tukajle pripravili niso najboljše. Še nekaj bi omenil, na kar je kolega Reberšek opozoril. To je poklicna rehabilitacija. Žal sem se s tem v preteklosti kar precej ukvarjal. Kajti, vrnitev na delo za invalida je zelo pomembno in še posebej hitra vrnitev na delo. Ker vemo da že po par mesecih odsotnosti je ta vrnitev težka oziroma skoraj nemogoča. Tudi v preteklem obdobju dveh let smo se zelo trudili strokovnjaki, da bi tudi to prejšnjo vlado prepričali za neke rešitve, ki so bile konec koncev potem sprocesirane tudi skozi OECD, da so dobre in da imamo rešitve. Vendar žal tukaj posluha ni bilo. In še na koncu se nam zdi skrajno neokusno ves čas poudarjanje o tem, pa tukaj ne gre samo za eno stranko, ampak gre tukaj za kompletno opozicijo, da nismo vložili nobenega zakona in da ne delamo.

hvala lepa za besedo. Jaz bi morda samo prebral eno mnenje Vlade Republike Slovenije, torej vlade Roberta Goloba, sicer stališče Vlade se nanaša na en drug zakon, ki smo ga vložili v Slovenski demokratski stranki in ga bomo izgleda na časovnici obravnavali jutri, pa bom citiral: upravičenosti do socialnih transferjev so za posameznike namreč lahko veliki, saj sistem socialnih transferjev zasnovan na stopničasti degresiji. Višina socialnih transferjev pa je ravno tisti odločilni dejavnik, ki pri osebah z nižjimi dohodki povzroči tehtanje med odločitvijo

socialne transferje vam bo držala dala, zato tudi iz Levice so tako vpili, ko je Vlada Janeza Janše v prejšnjem mandatu sprejela novelo zakona o dohodnini, ki bo seveda dala ta denar, ki bo zmanjkal proračunu, to drži, ampak direktno ljudem, vsem ljudem, aktivnim ljudem, tudi tisti ljudje z minimalno plačo bodo leta 2025 dobili 650 približno evrov več na leto, kar bo predstavljalo velik prihodek za njih. In če se samo navežem, ker sem bil tudi izzvan, ker je kolega Kordiš iz Škofje Loke, tudi sam prihajam iz tam. Glejte, gospod Kordiš, vam volivci več ne verjamejo. Vi ste iz tisoč 500 glasov leta 2018 prišli na 950 približno in vam žal ne verjamejo, vašemu zavajanju in vaši puhlici bolje za, bom rekel, blaginja za vse, ne le za peščico. A veste, gospodarstvo, gospodarska rast, ki je bila rekordna po zaslugi tudi bivšega ministra Cigler Kralja, je Slovenijo uvrstila na drugo mesto leta 2021 po okrevanju po pandemiji. Vi ste takrat vpili, nagajali, protestirali, Vlada Janeza Janše je pa delala. In to s tem predlogom zakona, ki ga tudi sam bom podprl, točno to delamo. Da aktiviramo ljudi, ljudi, da grejo na trg dela, da jim omogočimo, da bodo potem ponosni, kar zaslužijo, ne pa, da se bodo svaljkali po domovih. Govorim o tistih, ki so dela sposobni. In, spoštovana Levica, vi ste zdaj sicer diktirali zapise v koalicijski pogodbi, to drži, to je jasno kot beli dan, ampak

Hvala, podpredsednica. Želela bi se oglasiti še v imenu mladih. Mladih, ki se šolajo, mladih, ki iščejo zaposlitev na tistem področju, za katero so se izobraževali. Vemo, da je izobrazba, še posebej v zadnjih letih, postala nekakšna religija staršev. Da so mladi vse bolj pod pritiskom ocen, učnih uspehov in da se zaradi tega poglabljajo njihove duševne stiske. Kako boste v Novi Sloveniji mladim iskalcem zaposlitve, ki so tekom odraščanja zaradi izobrazbe se odrekali preživljanju prostega časa in druženju s sovrstniki, ki so se zaradi učnih naporov nemalokrat znašli v stiski, kako boste tem mladim obrazložili svoj predlog, da jih želite napotiti na slabše plačano delovno mesto, ki ni primerno njihovi izobrazbi? Kako boste nekomu, ki zaradi doktorata ne more dobiti zaposlitve v javnem sektorju, ker je prekvalificiran bi zaradi višjega plačnega razreda dodatno finančno obremenil državno blagajno, kako mu boste obrazložili, da ga želite po desetih letih študija poslati delat v kakšno proizvodnjo, da bo dobil malo delovnih navad? Reševanja problematike dolgotrajne brezposelnosti se lotevate na napačnem mestu. Dejstvo je, da so dolgotrajno brezposelni večinoma starejši, za delo nezmožni in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. So rešitve res grožnje z ukinitvijo denarne socialne pomoči, neupoštevanja svobodne izbire zaposlitve in večna ujetost v programe javnih del? Ali pa so rešitve morda drugje, v prekvalifikaciji, dodatnem izobraževanju brezposelnih z nižjo izobrazno, ustvarjanje novih, bolje plačanih delovnih mest za visoko kvalificiran kader in prilagojenih delovnih mest za starejše in invalide?

državi. Tudi mene si prej omenil, da berem nekaj, da ne vem o čem govorim. Na kratko ti bom povedal, 5. septembra bom dopolnil 40 let delovne dobe. Devet let sem delal v orodjarni, devet let sem bil profesionalni predsednik sindikata v enem izmed večjih podjetij, bil sem zraven pri prvi splošni kolektivni pogodbi, pri panožnih kolektivnih pogodbah, pri socialnem dialogu. let sem bil vodja kadrovske službe, delavski direktor in upam, da vem kaj govorim. Ne pametujem pri vseh odborih, tisto ko pa pokrivam pa berem, pa vem o čem govorim. Tako, da pusti, je še kdo tukaj, tudi kaj drugega ve,

da se ne bomo ukvarjali z manj posla, da ne bomo imeli varovanje pa ne vem kakšne prepakiranje pa vse kar počnemo za tistega minimalca. Jaz sem bil zadnjih deset let pri saniranju enega večjega slovenskega podjetja, sem pokrival kadrovsko področje. Veste kako smo ga začeli solirati?

preden sem šel v parlament, sem napisal 63 tisoč evrov za izobraževanje, sodelovali smo z univerzami, skratka ostali smo neznani. V desetih letih smo delovno intenzivno podjetje spravili v robotizirano podjetje, ki je spoštoval delavce, delavcem prijazno podjetje, družini prijazno podjetje, 60 ljudi smo vsako leto pošiljali preventive, skratka z ljudmi smo se pogovarjali pa skrbeli za njih. Žalost, trg dela je tudi začel delati. Jaz, ko sem šel iz fabrike, smo imeli prav za to skupino, ko vi pravite, nismo imeli po kolektivnih pogodbah, nobenega niso po kolektivnih pogodbah plačevali, ker so podjetja tista, ki želijo uspešna biti, svoj sistem uvedla. Na žalost politika pa ker ni socialnega dialoga, pa tega na državni ravni ne znate narediti.

Kaj smo v delovno intenzivnih podjetjih največje probleme, da so ljudje bili v bolniški? Hrbtenice, stoječe delo, prisilna drža, veliko smo naredili v teh letih tudi na tem področju. Zakon o zdravju in varstvu pri delu, pa tako naprej, tako da, ni vse slabo. Tudi daleč od tega, da so vsi izkoriščevalci, zato pa tudi ne posploševati.

Hvala lepa. Izvolite, kolega Miha Kordiš. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Amen, kolega Soniboj. Amen. Prijavil sem se k besedi, dobro da sem se, ker bi se rad odzval na nekatere navedbe, ki nekako stopnjujejo pač to linijo, linijo štrihanja iskalcev zaposlitve kot nekih lenuhov, ki ne želijo delati in ne vem kaj še vse. In za začetek ne vem zakaj se je… **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** …se je gospod Hoivik tam začel vame zaletavati okrog Škofje Loke. Jaz ne vem, mogoče še kar ni prebolel, da ga je na predvolilnem soočenju v Sokolskem domu sto ljudi gledalo v obraz in se mu smejalo. Vsaj tako mi je zgledalo, da še kar ni tega točno prebolel. Dalje. Kaj meni ministrstvo za finance o denarni socialni **140. TRAK: (TB) – 20.50** (nadaljevanje) pomoči in o trgu dela, jaz mislim, da se Ministrstvo za finance na denarno socialno pomoč oziroma na socialne transferje in na trg dela spozna približno ene toliko, kot zajec na boben. To je približno tako, kot če bi se »referenciral« na naše Ministrstvo za delo in njihovo strokovno mnenje o tem, kako se postavlja železniške tire. Je Vlada zelo jasno povedala, kaj si o temu zakonu, ki znižuje izobrazbeno priznavanje zaposlitev, ki črta iskalce zaposlitev zaposlitev iz evidenc kar tako malo in ki jih na sploh administrativno terorizira, kaj si pač ta Vlada o tem misli. In misli si, vključno s koalicijo, da je potrebno obrniti logiko. Namesto, da se subvencionira še dodatne, že tako rekordne dobičke delodajalcev na način, da se jim pomaga nižati delavske plače oziroma zadrževati rast delavskih plač v razmerah kadrovske konjunkture, je potrebno delavske pravice postaviti na prvo mesto in strukturo slovenskega gospodarstva tudi z rastjo delavskih plač, presnoviti v dejansko prebojne panoge, ki ne bodo delale na »izmozgavanju« delavskih hrbtov in ne bodo delale na trgu socialnega »dumpinga«, ne glede na to, kakšne »vlitke«(?) že kujejo, ampak bodo delale na dejanski prebojnosti, tehnološki, marketinški in še kakšni drugačni. V vsakem primeru pa velja, da je vsako delo častno, ni pa vsako delo častno plačano. to je tisto jedro problema, s katerim bi se mogli ukvarjat, ne pa, da že več ur poslušamo pljuvanje in hujskanje in prepričevanje ljudi, ki so na minimalnih plačah, ki jih celo v konjunkturi kapital klub dobičkom ne želi bolje plačat, da so nekak za njihovo stisko in za njihov slab, brez izhoden položaj, krivi brezposelni, krivi iskalci zaposlitve, ki so leteli iz službe brez svoje lastne krivde. Skratka, problem, ki je strukturne narave, ki je trg, ki je kapitalizem, ki je pohlep kapitala, želite usmerjati in slikati na raven posameznikov in seveda to počnete tako, da obračunavate z marginalci, s tistimi, ki se niti, v temi hipu, ne morejo preživljati od svojega dela, ker ne dobijo zaposlitve, ker so dolgotrajno brezposelni, ker so invalidni, ker tisoč in tisoč in ena situacija se lahko človeku pojavi v življenju, zakaj izven lastne krivde ostane brez prihodka iz dela in ostane brez zaposlitve, celo v konjunkturi. Tisoč in ena situacija se ti lahko primeri. Naloga socialne države pa je, da univerzalno slehernega med nami, pred tako kruto usodo zaščiti. Do sedaj se to dolga leta ni zares dogajalo ali pa ni se dogajalo tako, kot bi se moralo. V kolikor bo sprejet ta vaš zakon za administrativno teroriziranje iskalcev zaposlitve, samo zato, da bodo delavske plače na trgu počasneje rastle, bomo nadaljevali s to logiko preteklosti, ki je naredila problem. In je naredila problem za preživetje delavcev in je naredila problem z subvencioniranjem preko nizkih plač, nizko rentabilnih, celo nerentabilnih gospodarskih panog, ki se »šlepajo« na uničenih, izmozganih delavcih, na državnih subvencijah, na minimalnih plačah in tako naprej. Skratka, imamo tako razlog delavskega dostojanstva, kot razlog, / znak za

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar, ostali predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Glejte, kolegi iz Levice, ne bojimo se vas, pa če bruhate žveplo po nas, pa če žalite, zmerjate, karkoli, ne bojimo se vas in tudi ne bomo zapustil tega prostora in tudi ne bomo ponavljal ali pa delal isto, kot vi.

Hvala, spoštovana kolegica Žibrat, upam, da sem pravilno izgovoril vaš priimek, za vaš izziv in za vaš glas v imenu mladih. Ni bil edini. Hvala vam za te izzive, ki ste jih dali. Nova Slovenija, poslanska skupina, in sam kot, lahko rečem, še nedavno nosilec tega področja imamo jasne ideje, ki jih skušamo tudi s pomočjo tega paketa zakonodaje sprovesti, kako odgovoriti na te izzive mladih. Prvič, naša država se bo morala kot celota širše od tega parlamenta, širše kot politika, kot družba se bo morala odločiti, mislim da je mogoče prostor tega neka razširjena sestava, ne vem, socialnega partnerstva, ker bo treba tudi med generacijami se odločiti, koliko vložiti v kakem obdobju skupaj v to, da naša, naše gospodarstvo doseže naslednjo razvojno stopnico, da se vloži v to gospodarstvo. Še posebej v tiste proizvodnje, proizvodna podjetja, ki imajo veliko preveč delovnih mest v neposredni proizvodnji za minimalno plačo. S težkimi razmerami z vidika varnosti in zdravja pri delu. Da se vloži denar v njihovo robotizacijo, avtomatizacijo, in da se povezano s tem vloži v izobraževanje, usposabljanje, prekvalifikacijo zaposlenih, zato da bojo lahko šli na zaradi tega razvoja ponujena višje vrednotena delovna mesta. To nas čaka, to je izziv naše družbe za prihodnje desetletje. Verjamem, da se s tem kolegi iz koalicije že ukvarjate. In drugič. Zeleni in digitalni prehod, ki je en okvir, ne samo za Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo. In smo ga med predsedovanjem, uspešnim predsedovanjem v drugi polovici leta 2012 resnično postavili na pomembno mesto na evropski agendi. In nekako smo že s to idejo kot takratna ekipa za področje trga dela predvideli eno rešitev, in tu mislim, da so nam zelo veliko, in sem hvaležen, pomagali tudi sindikati z idejo koncepta skrajšanega delovnega časa, kjer bi oboji, predstavniki delodajalcev in pa delavci nekako v sožitju koristili skrajšan delovni čas z obvezo oziroma možnostjo izobraževanja in usposabljanja v času, ko ne delaš. Torej, nadgradnja sedanjega koncepta skrajšanega delovnega časa, ko je ta možen zaradi starševstva, skrbi in nege za otroke. Zdaj bi zaradi izzivov in potreb trga dela in gospodarstva in prihodnosti naredili ta moment, da bi ta skrajšan delovni čas boljše postavili. To idejo smo zapisali tudi v načrt za okrevanje in odpornost in naslednja ekipa, ki je odgovorna za to ministrstvo / znak za konec razprave/, se bo odločila, kaj s tem narediti. Ampak ideja je dobra in izziv je dober. Sicer pa v Novi Sloveniji verjamemo, da tudi če si visoko izobražen, to so po navadi pridni ljudje, marljivi, marsikdo od nas deli to usodo, ampak verjamemo, da je bolje, da delaš nekaj kot nič. Tudi naša kolegica iz prejšnjega sklica / znak za konec razprave/, kolegica Šuštar, pa ne bo jezna na mene, je začela sicer kot diplomirana biologinja, je vozila taksi, magistra biologije je vozila taksi, druge stvari, in prišla … Hvala lepa. Nisem izključila, čas je potekel. Zaključujem torej splošno razpravo o predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, 1. julija,

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja gospodu Tomažu Liscu. Izvolite. Lep pozdrav, spoštovana podpredsednica. Spoštovani predstavniki ministrstev, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Pred nami je Predlog Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki je po eni strani dokaj strokoven zakon, po drugi strani pa dokaj tehnični zakaj. Zakaj strokovni in tehničen? Ker je nastal na podlagi nekajmesečnih usklajevanj, predvsem pa pripomb in nenazadnje tudi zaradi spremembe zakonodaje na področju visokega šolstva in pa znanosti. Zato je potrebno ta zakon uskladiti z različnimi ostalimi že veljavnimi zakoni. Dovolite, da v tem uvodu nekako naštejem poglavitne rešitve, kaj vse ta zakon prinaša oziroma kaj vse ta zakon ureja. S predlogom zakona se ta zakon usklajuje z Zakonom o visokem šolstvu, ki v svojih členih določa, da se z doktorskim študijskim programom določi tudi znanstveni ali umetniški naslov, tvorjen v skladu z zakonom. Nadalje se klasifikacija ISCET nadomešča z novejšo klasifikacijo Klasius P-16, ki jo ureja Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Nadalje se s predlogom zakona ureja poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku kot sestavni del strokovnega oziroma znanstvenega in umetniškega naslova kot obvezne sestavine študijskega programa skladno z zakonom o visokem šolstvu. Pri tem se ohranja določba, da se strokovni, znanstveni in umetniški naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe ne prevajajo v tuje jezike. Prav tako predlog zakona predvideva, da bo podatek o zapisu v angleškem jeziku sestavina priloge k diplomi v tujem jeziku, kar nenazadnje terja tudi uskladitev pravilnika o prilogi k diplomi. In nazadnje ne glede na določbe obstoječega zakona je znanstveni naslov, pridobljen po študijskih programih 3. stopnje na mednarodni izobraževalni instituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija, enakovredna znanstvenem naslovu, pridobljenem po študijskem programu 3. stopnje na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Skratka, da vam ne jemljem čas, gre za zelo strokoven in pa tehničen zakon, ki ga je potrebno sprejeti zaradi uskladitve z ostalo zakonodajo na tem področju v Republiki Sloveniji in tudi s posameznimi podzakonskimi akti, ki

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, ki ga je v zakonodajni vložila skupina poslancev, nadomešča veljavni zakon, katerega osnova sega v leto 2006 z zadnjimi spremembami leta 2017. Vlada predlagani zakon podpira, saj pomeni tudi uskladitev z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu in določa, da se z doktorskim študijskim programom lahko določi tudi umetniški naslov. Prav tako je ustrezna uskladitev uporabe klasifikacije študijskega področja, kar pomeni, da se uporaba mednarodne klasifikacije ISCET nadomešča s klasifikacijo področij izobraževalnih aktivnosti z oznako Klasius P-16. Obstajajo pa zadržki pri predlagani ureditvi v četrtem odstavku 14. člena, ki uvaja uporabo okrajšave dr. v primeru končanih dveh ali več študijskih programov 3. stopnje. Menimo, da predlagana rešitev ni ustrezna oziroma je nepotrebna, zato jo bo potrebno v nadaljnjem postopku spremeniti.

Kot rečeno, vlada predlog podpira in meni, da je primeren za nadaljnjo obravnavo ob odpravi omenjenih pomanjkljivosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, in sicer kolegica Andreja Živic. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi in ostali prisotni! Živimo v času, ko se spoprijemamo s številnimi izzivi. Razmere doma, v Evropski uniji, po celem svetu so se močno spremenile, zlasti v zadnjih dveh letih nas je zaznamovala negotovost, nepredvidljivost in iskanje novih razvojnih rešitev, ki morajo upoštevati tudi zmogljivosti planeta. Takšni izzivi pa poleg nevarnosti vselej prinašajo tudi številne nove priložnosti. Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami moramo ustvariti temu primerne razmere. Slednje odpira vprašanje o prihodnosti izobraževanja, dela, družbene ureditve, odnosa med državljani in državo, o odzivanju na demografske in podnebne spremembe ter o zagotavljanju družbene enakosti in pravičnosti. Slovenija je v letih svoje samostojnosti dosegla pomembne razvojne cilje. Vključili smo se tudi v najpomembnejše mednarodne integracije ter postali dejaven mednarodni partner v številnih globalnih prizadevanjih. Če želimo izkoristiti vse ponujene priložnosti pa moramo najprej začeti pri znanju, temelju in vrednoti naše prihodnosti. Namen predlagane novele je med drugim poenotenje izhodišč za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področjih s ciljem doseganja mednarodne primerljivosti. Poleg ureditve načina oblikovanja umetniških naslovov po doktorskih študijskih programih tretje stopnje se ureja uporaba študijskih področij v skladu s klasifikacijo Klasius P-16, poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku in urejanje uporabe znanstvenega naslova, pridobljenega po študijskih programih tretje stopnje na mednarodni izobraževalni instituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija. Strokovne in znanstvene naslove sicer ureja zakon o visokem šolstvu in so obvezna sestavina javno veljavnih študijskih programov prve, druge ali tretje stopnje. Podrobnejša ureditev je določana v zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih, ki pa določa, da se strokovni in znanstveni naslovi ne prevajajo v tuje jezike. Ker se Slovenija vedno bolj usmerja v mednarodno okolje je nujno potrebno poenotiti poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku. Zavedamo se, da je učinkovit in kakovosten izobraževalni sistem, katerega name je priprava posameznika na uspešno delo, kakovostno življenje in sodelovanje v družbi osnovni pogoj za konkurenčno gospodarstvo in družbeno blaginjo. Mladi so namreč v času šolanja čedalje bolj mobilni, enako tudi po vstopu na trg dela, zato je predlagan zakon eden od korakov na poti prepoznavnosti naše države in njene konkurenčnosti v mednarodnem okolju, vendar jo je potrebno še izboljšati. Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo namero Vlade po ustrezni ureditvi obravnave problematike v okviru zakonodajnega postopka, zato bomo predlagani zakon podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite kolegica Alenka Helbl. **ALENKA Hvala za besedo. S predlogom tega zakona se glede na veljavni zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih ureja način tvorjenja tudi umetniških naslovov po doktorskih študijskih programih tretje stopnje. Ureja se tudi uporaba študijskih področij v skladu s klasifikacijo Klasius P-16, ki je bila sicer z uredbo o spremembah uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja uvedena 2017. Poleg tega se ureja s tem tudi poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku. Predlog zakona določa, da se strokovni in znanstveni in umetniški naslovi ter nazivi strokovne izobrazbe ne prevajajo v tuje jezike.

Poleg tega znanstveni naslov pridobljen po študijskih programih tretje stopnje na mednarodni izobraževalni inštituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija je torej enakovreden znanstvenemu naslovu pridobljenem po študijskem programu tretje stopnje na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Imetnik takega znanstvenega naslova lahko tega v Republiki Sloveniji uporablja na enak način kot osebe, ki so pridobile znanstveni naslov po doktorskem študiju v Republiki Sloveniji.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani državni sekretar. Kolegice in kolegi. Izobraževanje, znanost in raziskovanje so temelji naše blaginje. Brez izobraževanja, znanosti in raziskovanja v globalno povezanem svetu, ne bomo mogli biti konkurenčni na področju sposobnosti in idej. Visoko šolstvo in znanost sta temelj družbenega napredka. Potrebujemo tesno sodelovanje z gospodarstvom, saj je za uporabo novih tehnologij in ustvarjanje dodane vrednosti ključen prenos novih tehnoloških idej na trg. S predlogom zakona o strokovnih znanstvenih in umetniških naslovih se ureja način tvorjenja umetniških naslovov po doktorskih študijskih programih tretje stopnje. Ureja se tudi poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov v angleškem jeziku in sicer to izhaja iz stopnje in vrste študijskega programa, ter njegovega področja po klasifikaciji ferskati. Poimenovanje strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov se sme v angleškem jeziku uporabljati sam hkrati z navedbo pridobljenega slovenskega strokovnega, znanstvenega in umetniškega naslova na katerega se navezujejo poimenovanje v angleškem jeziku. Poimenovanje v angleškem jeziku se v celoti ali v okrajšavi pristavlja v oklepaju za imenom in priimkom. Določa se tudi, da je znanstveni naslov pridobljen po študijskih programih tretje stopnje na mednarodni izobraževalni inštituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija, enakovreden znanstvenemu naslovu, pridobljenem po študijskem programu tretje stopnji na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Zaradi vse večje vpetosti v mednarodno izobraževalno in zaposlitveno okolje potrebujemo tudi ustrezno posodobljeno zakonodajo na področju strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovov, ter njihovem zapisovanju v angleščini.

Spoštovana podpredsednica, spoštovane kolegice, kolegi. Namen današnjega predloga zakona o strokovnih, znanstvenih, umetniških naslovih je poenotiti iz sodišča za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področij in doseči njihovo mednarodno primerljivost. Pri pripravi zakona se je zasledovalo več ciljev. Poleg ureditve načina oblikovanja umetniških naslovov, po doktorskih študijih, programa tretje stopnje je cilj predlaganega zakona tudi urediti uporabo študijskih področij v skladu s kvalifikacijo klasius P-16. Predlog zakona poleg tega ureja poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku in ureditve uporabe znanstvenih naslovov pridobljenih po študijskih programih tretje stopnje na mednarodnih izobraževalnih inštitucijah, katere je soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija, kot je na primer Evropski univerzitetni inštitut v Firencah. Glede na to, da predlog zakona sledi dejanskim spremembah v praksi, v visokošolskem prostoru in da slavje potrebe po enotni ureditvi poimenovanja slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku, kar bo omogočilo lažjo mobilnost diplomantov, ki želijo nadaljevati šolanje ali najti zaposlitev v slovenskem oziroma mednarodnem okolju omenimo, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sedaj bi sicer sledila splošna razprava poslank in poslancev, vendar prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo **145. Vlade in predlagatelja. Ne želita. V redu, potem zaključujemo. Imamo sicer še časa na razpolago, predvidevam, da ni zainteresiranih za razpravo, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v petek, 1. julija v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona, je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Tomažu Liscu. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani predstavniki ministrstva, vsem skupaj še enkrat lep pozdrav! Bom citiral govor ene izmed poslank, ki je danes rekla: »Tu smo zato, da bi sprejemali zakone, ki so dobri za ljudi.« In potem nadaljevana. »Lahko bi sprejemali zakone, ki bi pozitivno prispevali k prihodnosti Slovenije.« Pa bom začel s koalicijsko pogodbo, za katero upam, da ni le prazen list papirja neizpolnjenih obljub ob koncu mandata, ampak ena »bukva«, ki si jo vsaj koalicijski poslanci in poslanke držite. Na strani 41. v tej koalicijski pogodbi je zapisano, »Zdravo in odgovorno prehranjevanje ter lokalna hrana na mizah vrtcev ter osnovnih šol. Pri javnih naročilih prehrane bomo v okviru možnosti spodbujali nakup hrane od lokalnih slovenskih pridelovalcev hrane.« »Brezplačna šolska prehrana. Vsem učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen.« In spoštovane in spoštovani, pred sabo imamo novelo Zakona o šolski prehrani. Že sedaj je v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic možno, da imajo vsi učenci od 1. do 5. dohodkovnega razreda upravičenost brezplačne malice. Takih učencev je 55 Cena dijaške malice je 2,42 evra. Najnižje subvencije dijaške malice v vrednosti 40 procentov te cene in zajemajo dijake, katerih starši prejemajo prihodek v višini do vključno 6. dohodkovnega razreda. 42 % vseh vključenih dijakov prejema to subvencijo. In kaj je predlog in cilj zakona? Da se omogoča vsem šolajočim, da užijejo najmanj en zdrav obrok dnevno, s tem pa bomo tudi šolsko prehrano izenačili s pravicami zaposlenimi, ki imajo prav tako možnost enega zdravega obroka dnevno. Dovolite ključne cilje tega zakona. Člen uva…, 1. člen uvaja novost, da je šola dolžna organizirati malico in kosilo za učence, učenke, dijake in dijakinje. Uveljavlja se tudi določilo o spoštljivem ravnanju s hrano in načelo lokalno pridelane hrane. Skratka, tudi za dijakinje in dijake šolsko kosilo brezplačno. Sredstva se zagotovijo iz državnega proračuna. Dosedanji, 18. člen, se črta, ker s tem zakonom ni več potrebno vračilo neopravičenih prejetih subvencij. Nenazadnje, ta zakon bi v veljavo stopil z 1. 1. 2024. Skratka, ne gre za nagajanje koaliciji, ampak za uresničevanje, upam da, skupnih zavez otrokom po osnovnih šolah ter pa dijakom in dijakinjam v srednjih šolah. Ne samo, da gre za izpolnjevanje koalicijske pogodbe. Ob razpravi pri enem izmed PKP zakonov, smo slišali bivšega ministra iz kvote, iz vrst SD-ja, dr. Igorja Lukšiča, ki je rekel, »Za vse v osnovnih šolah in dijake je potrebno zagotoviti topel obrok.« (nadaljevanje) preko socialnih omrežij, s plakati in verjetno tudi z jumbo plakati, ki sicer niso dosegli moje občine, kričala brezplačna šolska prehrana. ker sem kar nekaj časa v tem Državnem zboru, dovolite. Na zakon o subvencionirani dijaški prehrani, ki sem ga takrat kot strokovni sodelavec v poslanski skupini na predlog takratnega vodje poslanske skupine gospoda Jožeta Tanka začel pisati leta 2007 in je luč sveta zagledal leta 2008, ko smo dijakom, ne samo tistim v osnovnih šolah, zagotovili subvencionirano dijaško prehrano, koliko vika in krika je bilo, kako to ni možno. Bilo je možno dobro leto, ko je potem vlada Socialnih demokratov to uničila, ampak sedaj želimo, da se to zopet sprovede. Skratka gre za zakon, ki temelji na koalicijski pogodbi in ki temelji na tem, da našim otrokom v osnovnih šolah ter dijakom in dijakinjam v srednjih šolah zagotovimo brezplačen, zdrav, lokalno pridelan topel obrok tekom njihovega izobraževalnega procesa. Hvala.

V zvezi s predlogom zakona o šolski prehrani je vlada že predložila skupinam v parlamentu svojo pisno mnenje. To že imate in bi dal samo kratek poudarek o tem, kar je bilo tam zapisano. Slovenija ima vsekakor zgledno šolsko prehrano, če se primerja tudi z najbolj razvitimi državami na svetu. In čeprav so sistemi financiranja sicer zelo različni po državah po svetu, je pa po sistemu umeščenosti v sam šolski sistem, po dostopnosti glede na socialni položaj in predvsem pa po kakovosti obrokov in živil v samem vrhu. Po veljavnem zakonu kosilo sicer ni obvezna ponudba v okviru šolske prehrane, je pa dejansko v vsaki osnovni šoli prisotno. Srednje šole praviloma ne nudijo kosila, ampak nudijo topli obrok, če pa to ni mogoče potem vsaj energijsko ali kalorično bogatejši hladni obrok. Zdaj predlagani sistem subvencioniranja socialno najbolj ogroženim učencem nalaga 50 % cene za plačilo malice, čeprav imajo po trenutno veljavni ureditvi 100 % nekako nekako subvencijo te malice. Obenem sicer omogoča 100 % subvencijo kosila vsem učencem in dijakom in tudi 50 % subvencijo vsem dijakom za malico ne glede na socialni status. na ta način seveda predlog zakona za socialno najbolj ogrožene kategorije učencev nima neke dodane vrednosti, saj zanje bi veljalo plačilo malice, ki je sedaj zanje brezplačna, pri čemer imajo pa kosilo že sedaj v vsakem primeru te najbolj ogroženi brezplačno. Za leto 2022 je bila načrtovana poraba sredstev za ta namen približno skoraj 50 milijonov evrov, predlog novele zakona

oziroma bi to prišlo skoraj na 170 milijonov, če bi malice in kosila prejemali vsi učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol. Uvedba kosila kot obveznega obroka, ki ga je šola dolžna ponuditi, pomeni tudi obveznost države, da financira dodatna delovna mesta kuharjev in organizatorjev šolske prehrane. Okvirni strošek sistemizacije dodatnih delovnih mest kuharja v osnovnih šolah bi pomenil seveda dodatnih 35 milijonov evrov približno, v srednjih šolah pa približno 14 milijonov evrov. Za delovno mesto organizatorja šolske prehrane v osnovnih šolah bi potrebovali dodatnih skoraj 5 milijonov evrov medtem ko v srednjih šolah skoraj 2 milijona evrov. Skupaj torej bi nekako pomenilo nekih dodatnih še 65 milijonov evrov.

cilja, to je cilja za zdravje in preprečevanje debelosti, seveda nalaga tudi drugim sistemom, drugim načinom, in sicer je tukaj seveda še spodbujanje gibanja otrok in mladostnikov. Spremembe v sistemu šolske prehrane in načinu subvencioniranja imajo seveda kompleksne posledice, ki pred uvajanjem zahtevajo temeljit razmislek. Mi smo seveda za to, da imajo vsi brezplačno šolsko prehrano ter malico in kosilo, pa vsaj en topel obrok, ampak trenutno ni pogojev za to. Torej šole, zlasti srednje šole nimajo trenutno pogojev. Torej moramo, nekako stremimo za tem, ampak je treba najprej neke stvari urediti. Torej, vlada načeloma podpira dostopnost učencev in dijakov do brezplačnih obrokov, vendar kot sem navedel tukaj na kratko, je potreben še temeljit razmislek, kako to urediti v zakonu, upoštevaje tudi vsa ta izpostavljena dejstva / znak za konec razprave/. Glede na navedeno se vlada s predlaganimi spremembami potem ne strinja. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi ima besedo poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, izvolite, kolegica Alenka Helbl. Hvala za besedo. Torej, leta 2008 smo na predlog poslanske skupine SDS sprejeli zakon o subvencioniranju dijaške prehrane, ki je prinesel brezplačno malico za vse dijake. To je leta 2010 Vlada Boruta Pahorja razveljavila oziroma naredila lestvico, kjer je bila prehrana subvencionirana le še tistim z najslabšim gmotnim položajem. po 12 letih je SD v predvolilni program zapisala: »Potreben pa je premik k zagotavljanju univerzalnih pravic tudi na druga področja. Denimo brezplačne prehrane za učence in dijake.« Tega smo veseli in z novelo zakona o šolski prehrani ponujamo prav to rešitev. Enako in zelo podobno piše tudi v koalicijski pogodbi na strani 48, torej brezplačna šolska malica. Vsem učencem bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano, v Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil kateri koli otrok lačen. Vemo, da torej država danes subvencionira prehrano učencem in dijakom iz šibkejših socialnih okolij v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Kdo so upravičeni, smo slišali že v sami predstavitvi. In torej z novelo zakona predlagamo šolsko kosilo, da je torej šolsko kosilo brezplačno za vse učence in dijake, denar se zagotavlja iz državnega proračuna. Šolska malica za vse učence in dijake se financira iz državnega proračuna v višini 50 %. In če smo že v zadnjih letih in desetletju poslušali novice o predebelih, prehranjenih in premalo aktivnih otrocih, zato smo prav te uvedbe zakona v mandatu prve Janševe vlade sprejeli že resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, da bi situacijo izboljšali. In predlagani zakon, torej brezplačna prehrana za otroke in dijake, je prav tak ukrep, saj morajo šole na podlagi teh smernic o zdravi prehrani, ki so bile sprejete kot posledica resolucije, zagotavljati zdravo in uravnoteženo prehrano glede na starost otrok in dijakov. In še nekaj. S predlogom odpravljamo tudi neenakopraven položaj šolajočih v primerjavi s študenti in zaposlenimi, ki preko subvencije za študentsko ali delavsko prehrano vsi, brez izjeme, dobijo toplo malico ali kosilo, subvencija za malico in kosilo učencev in dijakov pa se dodeljuje glede na prihodke staršev ali skrbnikov. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo torej novelo zakona o šolski prehrani podprli. Hvala.

Stališče Nove Slovenije o zakonu o šolski prehrani je tako, kot je bilo tudi v preteklih letih.

obljube dane pred volitvami je treba tudi izpolniti. Praktično vse poslanske skupine smo se zavezale, da bomo uredili šolsko prehrano za vse, za vse in za vse brezplačno. Še vedno je živ odmev v času Covida 19, ko so bili do brezplačnega obroka opravičeni le socialni ogroženi otroci. Pozivi zveze prijateljev mladine in danes koalicijskih strank, so bili močni. Na momente celo brutalni, zato je danes pred nami priložnost, da skupaj uredimo to področje, ki se dotika najranljivejših v naši družbi in brezplačno šolsko prehrano zakonsko uredimo. Po veljavnem zakonu država učencem v osnovni šoli subvencionira malico in kosilo, v srednji šoli le malico. Do brezplačne malice v osnovni šoli so upravičeni učenci iz družin katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 521,22 evra. Do brezplačnega kosila pa učenci iz družin katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 401,58 evra. V srednji šoli imajo subvencije tri stopnje, do polne sto odstotne subvencije so upravičeni dijaki družin, katerih mesečni dohodek na osebo ne presega 468,5 evra. Do 70 % subvencije so upravičeni učenci družbin katerih mesečni dohodek na osebo znaša od 468,51 do 591,92 evra. Do 40 % subvencije pa učenci družin katerih mesečni dohodek na osebo znaša od 591,23 do 713,91 evra. Podoben ukrep brezplačno šolsko prehrano za vse dijake je leta 2008 uvedla Vlada Janeza Janše, a ga je že dve leti pozneje Vlada Boruta Pahorja spremenila tako, da je subvencijo za prehrano razširila na področje osnovnih šol, obenem pa ukinila sto odstotno subvencioniranje dijaške prehrane. V koalicijski pogodbi, ki so jo podpisali v Svobodi, SD in Levici, je v podpoglavju predšolska vzgoja osnovno in srednje šolstvo, glasbeno šolstvo, višje šolstvo ter vse življenjsko učenje zapisano tudi, citiram: »Spodbujali bomo povezavo vrtcev in šol z lokalnimi pridelovalci hrane in največji meri omogočili dostopno ekološko pridelano hrano vsem otrokom. V osnovnih šolah bomo zagotovili brezplačno prehrano. Brezplačno šolska prehrana, vsem učencem bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano v Sloveniji 21. stoletja ni nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen.« To je zapisani in to je dejal tudi predsednik Vlade, dr. Golob. Danes ima koalicija možnost, da od besed na papirju preide k dejanjem in dokaže, da je mislila resno.

spoštovana podpredsednica, spoštovane kolegice, kolegi! V Sloveniji se soočamo z vedo višjimi cenami energije in hrane. Vsa splošna draginja, ki je zarezala večino v družinskih proračunov se pozna praktično na vseh področjih. Tudi pri ceni šolske malice in kosila. Zato se starši kateri otroci niso upravičeni do subvencionirane prehrane, opravičeno sprašujejo ali bodo v prihodnjem šolskem letu sploh zmogli plačati položnice za šolsko malico in kosilo. V tem času zagotovo ne smemo dopustiti, da bi katerikoli otrok trpel lakoto v Sloveniji, saj ni nobenega opravičenega razloga za to. **149. TRAK (VI) 21.35** (Nadaljevanje) Slovenija je dovolj bogata država, da lahko poskrbi za prehrano vseh otrok, mladostnikov, ki obiskujejo šolo. Socialni demokrati si bomo za to odločno prizadevali, da bo sedanja koalicija izpolnila svojo obljubo, ki jo je zapisala v koalicijsko pogodbo, da bomo vsem učencem zagotovili brezplačno šolsko prehrano. To smo tudi zahtevali Socialni demokrati. Kljub tej zavezi iz koalicijske pogodbe pa vendarle menimo, da današnji predlog novela o šolski prehrani, ki bi zagotovil brezplačno kosilo in za 50 % subvencionirano malico za vse učence in dijake ni primeren za nadaljnjo obravnavo saj menimo, da predlagana rešitev ni celovita in dovolj premišljena. Predvsem zato, ker bi s sprejetjem te rešitve prizadeli socialno najbolj ogrožene učence, ki prihajajo iz najbolj revnih družin in jih je energetska ter prehrambna draginja že sedaj zelo prizadela. Socialno najbolj ogroženi učenci so namreč po obstoječem sistemu subvencioniranja šolske prehrane že upravičeni do brezplačne malice in kosila. Če bi bil sprejet predlog, ki ga je predlagana Slovenska demokratska stranka pa bili upravičeni samo do brezplačnega kosila. Malica pa za njih ne bi bila več brezplačna, saj bi zanjo morali plačati polovico zneska. Na ta način se socialno ogroženim učencem dejansko jemlje brezplačna malica do katere so danes upravičeni. Daje pa se tistim ki si plačila malice ali kosila lahko privoščijo, kar je po naši oceni neupravičeno in nepošteno do socialno najbolj ogroženih otrok in družin. Prav tako bi morali tudi še preden uvedemo brezplačno šolsko prehrano za vse učence in dijake doreči, kako bomo ravnali s hrano, ki je ostala. Ali bomo hrano zagotovili vsem? Ali samo tistim, ki si jo zaslužijo? Izkušnje iz prakse, ko je vlada leta 2008 zagotovila brezplačen topel obrok za vse dijake so pokazale, da je bilo veliko hrane zavržene. Kar si v tem času seveda ne moremo privoščiti, ker to ni sprejemljivo, niti iz ekološkega niti iz socialnega vidika. Ne smemo dopustiti, da bi v šolah metali hrano stran, med tem ko so nekateri lačni. Opozoriti velja tudi, da ima v Sloveniji le redkokatera osnovna in srednja šola dovolj velike prostore in tehnične zmožnosti za to, da bi lahko v zelo kratkem času zagotovila vsem učencem in dijakom brezplačno malico in kosilo v šoli. Na hitro bi se moralo zaposliti tudi večje število novega kadra v kuhinji in organizatorje šolske prehrane. Pomanjkanje prostorskih in kadrovskih kapacitet v šolah lahko privede do tega, da šole v praksi preprosto ne bodo mogle zagotoviti malico in kosilo vsem svojim učencem oziroma dijakom. Še posebej pa ne tistim, ki se morajo držati posebne diete. Glede na vse odprte dileme in vprašanja menimo, da bi bilo bolj primerno, če bi predlog za brezplačno prehrano v šolah pripravilo pristojno ministrstvo in bi ga po predhodni široki javni razpravi z vsemi zainteresiranimi deležniki, predvsem predstavniki osnovnih in srednjih šol poslalo v obravnavo v državni zbor. Torej, k nam. Zato menimo, da aktualni predlog novele zakona o šolski prehrani ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, in sicer kolegica dr. Tatjana Greif. Izvolite. **DR. Spoštovani vsi! Šola za vse učence in dijake v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizira kot dodatno pa tudi kosilo. Država subvencionira šolsko prehrano za vse otroke in dijake iz šibkejših družin. Pred nami je sedaj nov predlog spremembe, ki smo ga slišali že večkrat danes. Podoben ukrep je bil pred leti že sprejet. Ob uvedbi brezplačnega kosila za dijake leta 2008 se je izkazalo, da večina dijakov ni hodila na brezplačno kosilo ter da se je velike količine hrane zavrglo. Združenje ravnateljev osnovnih šol navaja, da problema, da bi bili otroci v šolah lačni ne zaznavajo. Sistem subvencije omogoča socialno ogroženim otrokom tudi v celoti brezplačno prehrano. Poleg subvencij iz proračuna obstajajo še subvencije ustanoviteljev, torej občin. Poznamo tudi šolske sklade kamor državljani lahko namenimo del dohodnine. Dodeljevati subvencije vsem po vrsti, tistim, ki pomoč potrebujejo in tistim, ki jih sploh ne, se ne zdi ustrezno. Bolj smiselno se zdi uporabiti socialni korektiv, tako združenje ravnateljev osnovnih šol. Slovenija ima šolsko prehrano zgledno urejeno glede dostopnosti upoštevaje socialni položaj **150. TRAK: (VP) 21.40** (nadaljevanje) in glede kakovosti šolske prehrane. Pravica do subvencije za šolsko prehrano in njena višina se ugotavlja v odločbi o otroškem dodatku oziroma državni štipendiji in zanjo ni treba vlagati nobenih vlog. Ko CSD izda odločbo, se podatek o višini subvencije za prehrano samodejno prenese v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja. Šola nato staršem izda položnico, ministrstvu pa zahtevek za povrnitev stroškov. Postopek je utečen in dobro deluje in tu ni kaj debirokratizirati. Edino, kar je, kot opozarjajo humanitarne organizacije, na primer Zveza prijateljev mladine, da se zaradi vse višjih življenjskih stroškov dnevno povečujejo potrebe po pomoči, zato je treba ponovno premisliti o dohodkovnih razredih. Subvencionirana malica je namenjena socialno ranljivim, predlog zakona pa za socialno najbolj ogrožene kategorije učencev nima dodane vrednosti. V Levici beremo ta predlog zgolj kot populističen in ga ne podpiramo. Sistem subvencioniranja šolske prehrane je ukrep, s katerim država lajša bremena staršev in omogoča dostopnejšo prehrano vsem učencem. Sedanji sistem je utečen in dobro delujoč. Omogoča, da otroci v šolah dobijo zdrav obrok. Vsaka sprememba terja temeljite analize in premislek. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin … Aha, se opravičujem, še Poslanska skupina Svoboda. Kolegica Vera Granfol, izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavniki ministrstva, spoštovane kolegice, kolegi. Verjamem, da bi si vsi zdaj po 12-ih, skoraj 13-ih urah dela v parlamentarni dvorani želeli, da je konec, ampak tole še moramo končati. Res je. V koalicijski pogodbi smo jasno zapisali, da bomo zagotovili brezplačno prehrano za vse šolajoče. Kar seveda pritiče šolstvu, ki naj bi bilo brezplačno. Čeprav je morda videti, da skuša stranka SDS pomagati pri uresničevanju naših zavez volivcem, pa podrobni pregled predlagane SDS-ove novele Zakona o šolski prehrani pokaže, da je predlog pomanjkljiv, parcialen in nikakor ni usklajen s tistimi, ki bi spremembe zakona dejansko morali izvajati, ni usklajen s šolstvom. Sprejetje zakona, ki predvideva brezplačno šolsko prehrano za vse otroke, ni preprosto. V Gibanju Svoboda se zavedamo vseh posledic, ki jih tovrsten ukrep prinese, od višjega financiranja šolske prehrane do zagotavljanja dodatnega kadra in prostorskih kapacitet v šolskih kuhinjah. Tovrstnih ukrepov zato ne moremo sprejemati čez noč in brez kakršnekoli razprave in dogovorov s šolami, ki bi to brezplačno hrano morale tudi zagotoviti otrokom. Nasprotno, treba je sesti za mizo in s šolami začeti dialog, poslušati njihove predloge, dileme in težave ter jih v predlaganih rešitvah tudi upoštevati, česar pa predlagatelji zakona več kot očitno niso storili. Še naprej ohranjajo svoj enostranski odnos do šolstva, ki se je pokazal že med epidemijo, čez noč bi sprejeli na videz učinkovito rešitev, celotno breme in odgovornost za njeno implementacijo pa bi prestavili na šolstvo, naj oni sami uresničujejo stvari kakor vejo in znajo, brez dialoga, pomoči in podpore. Tako se stvari ne rešuje, tako se ustvarja nove težave. Prav tako so predlagatelji novele seveda v svojem parcialnem predlogu spregledali tiste, ki bi jim brezplačna prehrana dejansko pomenila največ, spregledali so socialno ranljive otroke. Po sedanji ureditvi imajo najbolj socialno ranljivi na voljo brezplačno malico in kosilo, predlagana novela pa bi uvedla 100 % subvencijo le za šolska kosila, subvencija za malice pa bi bila 50 %. Glede na vse podatke je ravno šolska malica najpomembnejši obrok v času pouka zlasti v srednjih šolah, saj mnoge izmed njih nimajo organiziranega kosila. (nadaljevanje) subvencioniranje šolske malice. Tako kaže na nepremišljenost zakonskega predloga in nepoznavanje stanja šolske prehrane in dejanskih potreb učencev s strani predlagatelja zakona. Na tem mestu bi rada ponovno poudarila, ena izmed prioritet Gibanja Svobode in 15. slovenske Vlade je, tako kot je to tudi zapisano v koalicijski pogodbi, zagotoviti brezplačno šolsko prehrano za vse. rada bi poudarila tudi, da se mi sprejemanja takšnega ukrepa ne bomo lotevali na način, kot to počne največja opozicijska stranka. Sprejemanje takšnega ukrepa, pravzaprav kateregakoli ukrepa, se v Gibanju Svoboda ne bomo lotevali enostransko, saj verjamemo v dialog, poslušanje in medsebojno spoštovanje. Za kakovostno zagotavljanje brezplačne šolske prehrane je namreč šolam nujno zagotoviti tudi vse potrebne kapacitete in finančna sredstva, da bo do uspešnega dejanskega izvajanja brezplačne šolske prehrane tudi prišlo. Ker takšnemu načinu sprejemanja zakona v Gibanju Svoboda odločno nasprotujemo in zaradi vseh naštetih pomanjkljivosti SDS-ovega predloga zakona, tega v Poslanski skupini Svoboda ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj smo zares končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Besedo želi predlagatelj v zaključku ali kot razpravi, ker ni nikogar prijavljenega, zato bi lahko… / oglašanje iz dvorane/ Izvolite, predlagatelj. hvala vsem skupaj, ki še vztrajate. Brez skrbi, ne bomo dolgi. Najprej, jaz upam, no, da vsi poslanci veste, kaj je prva obravnavo. Da gre za splošno obravnavo, da se potem, v drugi obravnavi, tekom seje matičnega delovnega telesa in potem na plenarni seji, v drugi ali tretji obravnavi da narediti še ogromno stvari, ker poslušam, kako so nekatere malenkosti, ki so slabo dodelane in jih nikakor ne moremo rešiti. Vsi tisti, ki smo v parlamentu več kot 2 meseca, vemo, kaj vse se je dalo iz zelo slabih zakonov narediti tekom obravnave v Državnem zboru, še posebej, če smo bili vsi usklajeni, da je nek problem, ki ga naslavljamo že vrsto let in ga je potrebno slej ko prej rešiti. Pa bom še enkrat začel z koalicijsko pogodbo, ki je dejansko že v začetku mrtva točka na papirju. Očitno ni problem par milijonov več dati za posamezne rešitve, ker vemo, da jih ne bo. Dali boste par milijonov za študije in prej bo konec mandata, preden bo ta koalicijski zakon zagledal luč sveta. Zakaj tako razmišljam? Kot rečeno, od leta 2007 se v tem Državnem zboru ukvarjam z problematiko šolske in dijaške prehrane. prehrane. Če želite, to problematiko, pa ne zato, da se hvalim, poznam od leta 2002, kot nekdo, ki je bil v podmladku SDS-a zadolžen za dijaško in pa študentsko politiko. 3 leta in vlade so prihajale, vlade so odhajale. Uradniki na Ministrstvu za izobraževanje, pa tudi na Ministrstvu za socialo so ostajali in bili so isti izgovori. Ne da se, ni pogojev, et cetera, sem najbolj presenečen, da to še vedno ponavljajo kot neko mantro, stranke, ki so že v parlamentu več kot en mandat. Tukaj še ne morem zameriti nič Gibanju Svoboda, ker so novi, ampak da na primer iz vrst Socialni demokratov poslušam, kako se to ne da, pa so imeli v zadnjih dvajsetih letih koliko časa pod oblastjo, tako Ministrstvo za izobraževanje, kot nenazadnje tudi Ministrstvo za socialo in kaj so naredili? Nič. Še tisto, kar smo dobrega mi uvedli, so deloma ukinili ali pa zmaličili ali pa spremenili. Nenazadnje, je ena od pomembnih stvari, vsaj s katero se ukvarjamo, ne tako na Odboru za izobraževanje, predvsem pa Odboru za kmetijstvo,

želeli smo reševati tudi lokalno pridelano hrano. Vsi govorimo, kako bo v teh časih, ki so pred nami, potrebno dati večjo veljavo lokalnih hrani, tukaj imamo možnost nadgraditi vse tisto, kar smo že v tem mandatu oziroma v prejšnjem mandatu spremenili z določenimi zakonskimi rešitvami na področju javnih naročil in pa lokalne hrane, ampak očitno tudi to nikogar ne prepriča. Raje vedno ene in iste mantre, kako ni pogojev. Kar naenkrat so problem organizatorji šolske hrane, ki že obstajajo. Tiste občine in šole, ki so sposobne s svojimi ravnatelji in pa župani to udejanjiti, udejanjajo to že vrsto let. Ali kot en organizator na primer šolske prehrane za več osnovnih šol ali pa imajo tiste malo bolj razsipne šole še vedno svojega šolskega organizatorja šolske prehrane. Skratka, isti izgovor, kot je bil 2008, predvsem tamle na strani Socialnih demokratov. Ne da se, ni pogojev, ni prostorov, ni, ni, ni. In namesto da bi izpopolnili zakon v praksi, so kaj naredili pod svojo oblastjo? Ukinili subvencijo, ker je to seveda najlažje. Zato sem danes, moram reči, razočaran, predvsem ko slišim medklice tukaj na sredini, evo, pa spet se gre za otroke. Ja, gre se za otroke. In ne spreminjamo na tem področju našo politiko zaradi tega, ali smo v koaliciji ali pa smo v opoziciji. Vseskozi to delamo. Tudi ko smo v PKP-jih določene stvari reševali vsaj interventno v času korone na tem področju, je podobna KUL koalicija se smejala, zavračala in kot vidimo zopet samo obljubljala. SD si bodo odločno prizadevali, je bilo rečeno. Že 20 let si odločno prizadevate, potem pa ste proti oziroma celo ukinjate vse tistega, kar je dobrega na tem področju. ko poslušam, češ kako je sistem dober, kako sistem funkcionira, pa si bom dal raje retorično vprašanje ob tej pozni uri, zakaj je potem zapisano v koalicijski pogodbi to, kar ste zapisali, in nenazadnje, zakaj predvolilne obljube, kako boste zadeve rešili takoj, ko boste prevzeli oblast. Ko pa imate dober predlog zakona, pa namesto da bi ga spustili v drugo obravnavo, lahko tudi potem javno predstavitev mnenj, da dobimo dober zakon, ne, lažje se je sklicevati, ni pogojev, ni denarja, ne da se, skratka, ostati pri besedah in pa ne dejanjih. Celo debata je bila, da so problem ostanki hrane. Jaz verjamem, da tisti izobraževalni zavodi, ki se resno lotujejo šolske in pa dijaške prehrane, znajo tudi to rešiti. Ali sami ali s starši, predvsem pa s pomočjo lokalnih skupnosti, samo priložnost jim je treba dati, ne pa eno leto po sprejetju zakona zakon ukiniti. Očitno smo, slišali smo celo, da bi to morda reševali s šolskimi skladi. Tako je. Šolski skladi naj poskrbijo. Saj se malo hecate tam v Levici, ki morajo ob deseti uri že biti doma. Skratka, moram pa priznati, da ena izmed manter Gibanja Svoboda pa bo podobna tisti mantri, ki je veljala za podobno veliko poslansko skupino SMC. Ni dodelano, pomanjkljivo, mi bomo pripravili sistemske rešitve. In preden so prišle sistemske rešitve, SMC-ja ni bilo več za tri četrt avtobusa, ampak le za dober šolski šolski kombi. Samo morda malo kot namig, kaj se zna zgoditi z vami, ko vam določeni odpovejo pomoč. zelo mi je žal, da že po enem mesecu lahko ugotovimo, da je koalicijska pogodba navaden blef, vesel pa sem, da ste to spoznali vsaj po enem mesecu tudi tisti državljani, ki so volili to koalicijo, da bodo dobili namesto resnega programa, le piko ne i predvolilnih obljub, s katerimi so zmagali, potem za zapustili tiste volivce, ki so jim dali svoj glas. Skratka, štejejo dejanja, ne besede. Mi želimo dejanja, vi ostajate pri besedah in upam, da ne ostanejo otroci lačni. tako, kot prvo splošno razpravo poznamo in sami ste jo ravnokar kršili, ker ste to vašo razpravo porabili za vse, obračunavanje s Socialnimi demokrati, z Gibanjem, z Levico, najmanj pa ste posvetili temu, da bi predstavili temeljne in ključne cilje, namene in stališča, ki jih zasledujete s tem predlogom zakona. Mislim, da ste šli ponovno tudi vi v svoji razpravi, kot predlagatelj kar predaleč, pa preširoko, niste se pa osredotočili na tisto, kar je ključno in to je, kar si vi prizadevate z vašim predlogom zakona.

Seveda spoštovana podpredsednica, zelo kratek bom. Povejte mi, kje v Poslovniku piše, da kot predlagatelj ne smem komentirati stališč posameznih poslanskih skupin, ki so ga predstavili? Hvala. Če ste me dobro poslušali, ste slišali, da sem rekla, da se v svoji razpravi kot predlagatelj niste osredotočili na načela in namene, ki jih vaš zakon predlaga in zasleduj, temveč ste se odločili, da boste obračunavali s Socialnimi demokrati, ki so danes krivi za vse, z obstojem ali neobstojem Gibanja Svoboda in s tem komu se mudi domov ali Hvala lepa, podpredsednica. Torej takole bom rekla. Če komu, potem nam ni vseeno. Nam v Gibanju Svoboda ni vseeno kakšno prehrano bodo imeli, ali bodo imeli zastonj. Torej mi si definitivno prizadevamo za to, vendar tega ne bomo storili ad hoc, premalo premišljeno, kot se je to že zgodilo in kot ste tudi sami omenili leta 2008 v Janševi vladi. Namreč takrat se je enormno povečala količina zavržene hrane. Torej nedopustno z vseh vidikov, tudi bom rekla iz ekološkega. Potrebno se je obnašati kot skrben gospodar, temeljito je potrebno razmisliti o vseh nadaljnjih korakih, ki sem jih omenjala tudi v predstavitvi stališč Poslanske skupine Gibanje Svoboda. Torej, res ni nikakršnega razloga, da bi v 21. stoletju bil katerikoli otrok lačen. Nikakor pa ne smemo dovoliti,

to ni postopkovni predlog, ravnokar ste ga tudi sama zlorabila, vas opominjam, da to ni postopkovni predlog, če pa, to kar ste sedaj imeli razpravo, če pa imate postopkovni predlog, prosim vas, oblikujte ga, če ne bo jutri na vrsti tudi delitev časa in boste lahko razpravljali. V redu, na tej točki bom prekinila 34. točko dnevnega reda. Prekinjam tudi 7. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri 1. julija, bo 10. uri. Hvala lepa in lahko noč! Hvala